Konačni prijedlog zakona o izmjenama i, gospodin Kajtazi traži, samo malo da pročitam prije. Hvala. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih, drugo čitanje, P.Z. br. 511 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. a u vezi sa člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora.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

klub nacionalnih manjina traži stanku od 10 minuta kako bi razmatrali Zakon o savjetu mladih koji je jako bitan za nacionalne manjine, a posebno za 12 nacionalnih manjina koje ja zastupam među kojima je i romska nacionalna manjina. Hvala. Hvala lijepa. To ćemo morati raspravljati vi i ja onda. 10 minuta, .../nerazumljivo/...

Želi li tko u ime odbora govoriti? Da, gospodin ispred, prije predlagatelja, prije predlagatelja, da. Imate pravo, gđa državna tajnica i bivša naša kolegica, gđa Željka Josić uzet će riječ. Izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući, poštovane zastupnice i zastupnici. Pred vama je nacrt Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih. Od 21. ožujka 2014. g. na snazi je Zakon o savjetima mladih koji obavezuje predstavnička tijela jedinica lokalne i područne samouprave na osnivanje savjeta mladih na svojim područjima i u tu svrhu propisuju se odredbe o osnivanju, djelokrugu, postupku izbora članova, načinu rada savjeta i financiranja. Izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih želi se unaprijediti savjetovanje s mladima u donošenju odluka na lokalnoj i područnoj razini. U svrhu pojednostavljivanja osnivanja, predlaže se uklanjanje instituta zamjenika člana savjeta mladih i smanjuje se najmanji broj članova potrebnih za osnivanje savjeta mladih. Smanjuje se i broj mladih koji čine neformalnu skupinu koja može biti predlagatelj kandidature za člana savjeta mladih, a sve u svrhu kako bi se potaknulo i motiviralo mlade na uključivanje u rad savjeta mladih. Kao novina predlaže se osnivanje Savjeta mladih RH kao koordinativnog tijela Savjeta mladih u RH koje usklađuje rad svih savjeta mladih. Prati i promiče interese mladih na nacionalnoj razini, upravlja aktivnostima u međunarodnoj suradnji i u suradnji sa tijelom državne uprave koje je nadležno za mlade. Zakonom se također, propisuje da predstavničko tijelo jedinice lokalne odnosno područne samouprave odluku o osnivanju savjeta mladih donosi na prvoj sljedećoj sjednici nakon konstituirajuće sjednice predstavničkog tijela, jedinice lokalne i područne samouprave obavijest o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za članove savjeta mladih dostavljaju svim udrugama mladih i za mlade, srednjim školama, visokim učilištima, podmlacima političkih stranaka koje djeluju na području jedinice lokalne odnosno područne samouprave. Isto tako, istovremeno obnašanje dužnosti člana savjeta mladih i člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne samouprave koje ga je u savjet mladih izabrala određuje se kao nespojiva dužnost. Kao novina predlaže se biranje članova savjeta mladih javnim glasovanjem. Predlaže se također i produljenje mandata članova savjeta mladih i njegovo usklađivanje s trajanjem mandata predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne samouprave. Kako bi olakšali rad savjeta mladih, ali isto tako obzirom na način života mladih, omogućava se održavanje sjednica savjeta mladih elektroničkim putem. U svrhu stvaranja boljih uvjeta rada savjeta mladih kao i općenito, davanja podrške u poslovanju udruga koje su u svom programu usmjerene na rad s mladima, predlaže se jedinicama lokalne odnosno područne samouprave mogućnost osnivanja centara za mlade. Predlaže se mogućnost uvođenja naknada za rad članovima savjeta, kao i naknada troškova smještaja koji su vezani uz rad savjeta mladih. Isto tako, propisuje se i maksimalni iznos naknade do 27 eura mjesečno, a odluka o visini naknade prepušta se jedinicama lokalne i područne samouprave u čijim će proračunima sredstva biti osigurana. Ovim izmjenama i dopunama povećava se razdoblje u kojem predsjednik predstavničkog tijela, općinski načelnik, gradonačelnik, župan, gradonačelnik Grada Zagreba održava zajednički sastanak sa savjetom mladih. Također se određuje rok do kojeg tijelu državne uprave nadležno za mlade mora objaviti godišnje izvješće o provedbi zakona na svojim mrežnim stranicama i dostaviti ga odborima HS-a nadležnima za mlade, lokalnu i područnu samoupravu. U prijelaznim i završnim odredbama određuje se zakonski rok za usklađivanje odluka o osnivanju rada savjeta od strane jedinica lokalne i područne samouprave sa novim izmjenama i dopunama zakona. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih prihvaćen je na 16. sjednici HS-a 28. lipnja 2023. g. nakon što je razmotren na sjednicama radnih tijela te na sjednici HS-a. Uvažavajući primjedbu iznesenu na plenarnoj sjednici u HS-u, u konačnom prijedlogu zakona brisan je rok za objavu javnog poziva za isticanje kandidatura s obzirom da je naveden u koliziji sa odredbom u kojoj je propisan rok za donošenje odluke o osnivanju savjeta mladih. Isto tako u postupku usuglašavanja u konačnom prijedlogu zakona u čl. 7 kojim se mijenja čl. 10 u st. 11, radi jasnijeg izričaja ispred riječi „područne“, dodaju se „jedinice“. Isto tako, tijekom usuglašavanja, u konačnom prijedlogu zakona precizirano je da druge osobe koje sudjeluju u radu savjeta mladih RH nemaju pravo glasa te da tijelu državne uprave nadležne za mlade donosi odluku o osnivanju o osnivanju savjeta mladih RH u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona. Donošenjem ovih izmjena i dopuna očekuje se poboljšanje statusa savjeta mladih kod predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave, zatim kvalitetnija suradnja s jedinica lokalne i područne samouprave, poticanje većeg interesa mladih na aktivno sudjelovanje u društvu, savjeta mladih, djelovanje savjeta mladih želi se postići bolja komunikacija mladih, a i samih donositelja odluka i ono što je iznimno bitno, veći je angažman mladih na svim razinama u skladu s njihovim potrebama. Zahvaljujem. replika. Nekoliko replika. Možete od tamo, da. Gđa Marić, prva replika. Hvala lijepa poštovana državna tajnice. Puno smo kritika dali, znate i sami i na odboru oko procedure, oko toga da su izmijenjeni zapisnici u odnosu na javno savjetovanje, vi ste to opravdali kakti da je usaglašavano na radnim tijelima itd. Neću sad oko toga, jer sam već dala komentare, a mislim da su i kolegice

za mlade i općenito da imaju više interesa za politike vezane uz mlade. Dakle, spominje se Savjet mladih Republike Hrvatske koji bi kao trebao koordinirati sve ove Savjete za mlade, koordinacija Županijskih savjeta mladih već postoji, imate i Saveze mladih pri Vladi Republike Hrvatske koja je isto savjetodavno tijelo kao što ste namijenili i Savjetu mladih Republike Hrvatske. Znači tri kategorije i koliko će to pomoći da se mladi više animiraju i koje će biti funkcije i dalje svih tih …/Govornica se Zahvaljujem zastupnici. Pa evo sami ste spomenuli da postoji nekoliko kategorija. Dakle, savjeti su podijeljeni na one koji su na lokalnoj, regionalnoj razini i sada ovom smo dodali još nacionalno tijelo, to je Savjet mladih RH. Koordinacija nije tijelo koje ima nekakvu pravnu osobu, ona se zasniva isključivo na entuzijazmu ljudi koji su ga vodili i osnivali. A što se tiče samog Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske zasnovana je na radu svih zastupljenih državnih tijela u samom Savjetu mladih i nekoliko udruga koje smo i mi kao Vlada povećavali broj kako bi dobili što kvalitetniju raspravu i sudjelovanje u nacionalnim politikama. ono što nismo dobili je očekivano naravno tako da smo i u razgovoru sa drugim dionicima oformili Nacionalni savjet koje bi bilo krovno tijelo Savjeta mladih, odnosno mladih u Republici Hrvatskoj jer u Savjetu mladih Republike Hrvatske zastupljeni su isključivo mladi po Zakonu od 15 do 30-te godine koji se predlažu iz redova županijskih savjeta i koji su apsolutno neovisno tijelo, tijelo koje ima mogućnost predlaganja mjera, … …/Upadica Radin: Vrijeme./… … koje ima mogućnost sudjelovanja u svim, u svemu onome što i radi sam Ured za mlade. Bačić. **Bačić, Ante (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče, državna tajnice. Pa evo na ovome tragu imamo ispred sebe i samo Godišnje izvješće vezano za praćenje provedbe Zakona o savjetima mladih i od kad postoji normalno ured ured na kojem ste, na čijem čelu ste vi pratim otprilike i razvoj programa samih savjeta mladih, ali i razlog osnivanja i jednu dinamiku koja se događala zadnjih nekoliko godina. Normalno da ne možemo biti u potpunosti zadovoljni jer vidimo da u svim jedinicama lokalne samouprave i nemamo osnovane savjete mladih i da imamo u pojedinim županijama, gradovima i općinama određene probleme oko osnivanja savjeta mladih što vjerujem da će ovim zakonom i malo neformalnijim načinom pristupa i članstvo …/Govornik se ne razumije./… trebalo bit ovo tijelo je itekako zanimljivo a to je taj Savjet mladih RH, znamo da je dosta tih neformalnih skupina se osnivalo. Hoćemo li sa tim tijelom ipak zaokružiti određenu cjelinu predstavništva mladih i dati jo na neki način … …/Upadica (HDZ)** Zahvaljujem zastupniče. Tako je. Ovim ćemo tijelom dati legitimitet u stvari mladim ljudima da oni doista na kvalitetan način mogu donositi i sudjelovati u određenim politikama za mlade. Ono što je iznimno bitno Hrvatska u ovom trenutku nema krovno tijelo mladih i ovim smo nastojali razriješiti taj dugogodišnji problem. I sami ste bili koliko se sjećam dio Savjeta mladih i znate da je i sama koordinacija županijskih Savjeta mladih osnovana po principu da se što više mladih aktivira, da se obiđe teren i da se djeluje u različitim dijelovima Hrvatske. Ono što bih još istaknula na ovaj način sa samim Savjetom mladih Republike Hrvatske cilj nam je uskladiti rad svih savjeta, pratiti, promicati interese samih mladih ljudi. Ali isto tako omogućiti im i sudjelovanje i upravljanje aktivnostima u međunarodnoj suradnji što danas nam je iznimno teško. Tako da vjerujem da će kroz Savjet mladih Republike Hrvatske se sve ovo što smo do sada imali razriješiti. **Radin, Furio (Nezavisni)** Zahvaljujem se. Poštovani danas sam puno govorila o tome kako kamenčić po kamenčić HDZ uništava svaku neovisnu instituciju, svaki neovisni dio našeg društva, pa sada i udruge mladih i savjeti mladih koji su sami po sebi osnovani da bi bili savjeti pri jedinicama lokalne i regionalne samouprave dobivaju nešto što će se zapravo zvati Savjet mladeži HDZ-a da ih koordinira, jer navodno se oni sami međusobno ne mogu koordinirati. Ustavnopravni stručnjaci su vam rekli da ovo što radite jest kršenje načela supsidijarnosti i autonomije lokalne samouprave. Mreža mladih Hrvatske kao krovno tijelo, Udruga mladih Hrvatske također vam je reklo da ne žele Savjet mladeži HDZ-a. Vi ga uporno gurate i to na isključivu preporuku i traženje mladeži HDZ-a

i zašto kolegica konstantno već od prošle rasprave, prošloga zakona do sada HDZ je sve problem i HDZ osniva sve radi sebe. Ne razumim. Zašto bi dvi udruge kontrolirale nacionalno tijelo?

Hvala lijepa. Bila je replika, jer se ovaj Poslovnik ne bavi istinom niti neistinom, nego se bavi samo povredama Poslovnika i dobro. Opomena. Gospođa Maksimčuk.

nema samo jedna udruga ili samo kako vi kažete, jedna mreža. Dakle postoji više od 14 tisuća udruga koji se bave mladima i način na koji vi pristupate ovom problemu, ja ću isto reći da to shvaćate osobno jer ste, koliko se sjećam, u prošloj raspravi rekli da ste vi osobno osnivali Mrežu mladih. **Radin, Furio (Nezavisni)** Povreda čl. 238, dakle ne, nisam osnivala, ali je tada, tadašnji Državni zavod za mlade pokrenuo jedan ogromni postupak izrade prve participativne politike u RH povezivanja udruga mladih iz cijele Hrvatske da bi stvorili svoju krovnu organizaciju, da bi donijeli prvi nacionalni program za mlade i vi na sve to sada stavljate krov Mladeži HDZ-a. Hvala lijepa. Uvažena državna tajnice, predloženim izmjenama se ide zbog sve većeg uključivanja mladih, naravno u odlučivanje o javnim poslovima i politikama. Ja sam i do sada bila zagovaratelj da se u savjetima mladih, da mladi primaju naknadu, što ovim zakonskim prijedlogom i omogućeno.

Zahvaljujem. Poštovana zastupnice, mi smo zakonom jasno propisali tko prima naknadu i do maksimalnog iznosa je od 27 eura. Znači oni koji su članovi lokalnih i regionalnih savjeta će primati takvu naknadu, ovisno koliko će jedinice lokalne odnosno regionalne samouprave imati Hrvatske i trošak onih putova, ustvari koji su obrazloženi djelovanjem samog Savjeta mladih, tako da dvije paralelne naknade oni neće dobivati. **Radin, Furio Hvala lijepa poštovana državna tajnice. Neću sad problematizirati činjenicu da osnivate koordinirajuće nacionalno tijelo koje bi trebalo valjda nadzirati što će mladi u Omišlju, primjerice, raditi ili neću. Neću komentirati ni ovo što ukidate, de facto participaciju mladih, ali naprosto odbijam vjerovati da jedna relativno mlada osoba poput vas, pa makar i članica HDZ-a, i pazite, ovo vam je upućen vrlo direktan kompliment, pristaje samoinicijativno, svojevoljno prekršiti proceduru, koristiti lažnu reprezentativnost, izvrtati proces konzultacija i konačno, izmijeniti odnosno lažirati izvješće o javnom savjetovanju. Evo ja vas pitam, tko su predatori koji vrše pritisak na vas? Ja sam potpuno uvjerena

**Balić, Marijana (HDZ)** Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovana državna tajnice. Donošenjem predloženih izmjena i dopuna Zakona o savjetima mladih očekuje se poboljšanje statusa savjeta mladih. Kod predstavničkih tijela jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprava te kvalitetnija suradnja s istima te poticanje većeg interesa mladih na aktivno sudjelovanje u društvu. Istovremeno, a kako smo čuli iz vašeg uvodnog izlaganja, djelovanje savjeta mladih i osnivanje nacionalnog tijela željeli ste postići bolja komunikacija mladih i donositelja odluka. Možete li, molim vas, pojasniti razloge za uvođenje odredbi koje se odnose na naknadu članovima savjeta mladih za sudjelovanje na sjednicama? Zahvaljujem. **Radin, Furio (Nezavisni)** Što se tiče samog uvođenja naknade, mi smo do sada imali prilično neuravnoteženu praksu jer su neke jedinice davale svojim savjetima naknadu za rad u savjetima, a neke ne tu smo imali potrebu izjednačiti savjete mladih u svim lokalnim i regionalnim sredinama i od tuda je i proistekla, ustvari ova simbolična naknada jer moramo doista reći da je ona simbolična i da ona neće biti sigurno opterećenje niti za jedan proračun niti lokalne niti regionalne sredine. **Glasovac, Sabina (SDP)** Poštovana državna tajnice, vi ste u vašem izlaganju rekli da će ovim Zakonom i Zakonom o savjetima mladih će se promicati interesi mladih ljudi. Ne, ne. Ovo je Zakon koji je odvraćajući uopće za mlade ljude da se uključe i aktivno participiraju u društvenom i javnom životu. Ovim Zakonom, načinom na koji ste lažirali izvješće, pod pritiskom Mladeži HDZ-a izmijenili cijelo izvješće i došli s s potpuno drugim prijedlogom zakona, vi ste pokazali zapravo da ovim Zakonom želite zapravo pogodovati i promicati interese Mladeži HDZ-a, a postojeće lokalne savjete mladih kroz krovni savjet mladih, odnosno Mladeži HDZ-a, što dobro kažu neke kolegice je tu samo uspostava ne koordinativnog, nego kontrolabilnog tijela koje treba ugušiti taj mladenački bunt, mladenačku ideju i mladenački entuzijazam. **Radin, Furio Zahvaljujem zastupnice. Pa evo, vidim da niste u pravu jer zakon je vrlo jasno propisao na koji način će se birati i lokalni i regionalni savjeti mladih i iz njihovih redova se bira Savjet mladih RH. Dakle ne guši se nego prvi puta su zastupljeni svi krajevi RH.

to govorim kao gradonačelnica i smatram da su savjeti mladih izuzetno važni na našim lokalnim sredinama jer stvarno svojim savjetodavnim tijelom i uključivanjem mogu utjecati na kvalitetu života mladih i drago mi je da se olakšava osnivanje savjeta mladih, a isto tako, ugrađeno je mogućnost osnivanja centara za mlade. Mi smo prošle godine u Pakracu osnovali centar za mlade, nije bilo ovog zakonskog rješenja, žao mi je, ali popravit ćemo taj dio i to je zamišljeno kao mjesto podrške, partnerstva, pozivanja, povezivanja i institucija i udruga koje rade s mladima i za mlade. Centar ovisi o programskom financiranju, grad plaća režije i tu smo im partner. Možemo li očekivati financijsku podršku kroz projekte za centre za mlade s obzirom da su oni **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Odgovor. **Josić, Željka (HDZ)** Zahvaljujem zastupnice. Tako je, centri za mlade i jesu zamišljeni na taj način, već neke lokalne samouprave su osnovale centre za mlade i dosta aktivno i dobro surađuju sa svojim lokalnim udrugama koje se bave, ne samo mladima, već i drugim skupinama. Nama i je u cilju da postoje, pogotovo u manjim sredinama, takva mjesta okupljanja, gdje će mladi moći kreirati svoj društveni život. Ono što mi jesmo predvidjeli, kao što ste i sami rekli, Nacionalni program za mlade i sufinanciranje i održivost takvih centara. Zašto smo otvorili taj prostor da ih osnivaju lokalne i regionalne samouprave? Jer smo primijetili da, ako ih osniva sama udruga, ona isključivo ovisi o tome kojih će se izvora financirati i vrlo često takve, takvi centri onda nisu bili održivi. **Radin, Furio Zahvaljujem se poštovana državna tajnice. Vezano za ovaj predlog, zanima me jeste li predvidjeli da i nacionalne manjine na neki način budu više zastupljeni u savjetima mladih? Naime, mišljenja sam da bi nacionalne manjine na područjima gdje ima značajni broj, također trebali imati mogućnost da imaju svoje predstavnike u tim tijelima. U tom smislu, predlažem dvije stvari, prva je da se jedinice lokalne i područne samouprave u kojima pripadnici svih manjina čine više od 5% ukupnog stanovništva, u savjet mladih obavezno bira jedan pripadnik iz reda nacionalnih manjina tog područja i to iz reda najbrojnije manjine. Ako ne u ovom predlogu, onda je to nešto o čemu bi trebali razmisliti za buduće izmjene. Druga stvar je da bi kandidatura za članove savjeta mladih temeljem javnih poziva mogli istaknuti i udruge nacionalnih manjina, a takav amandman sam već i podneo. Smatram da će na taj način poboljšati komunikaciju između pripadnika nacionalnih manjina sa tog područja i lokalnih vlasti … .../Upadica: Hvala./... … to i komunikacija između mladih međusobno. **Radin, Zahvaljujem zastupniče. Mi smo već sada propisali tko sve mogu biti članovi savjeta mladih. Naravno da i svaka lokalna samouprava donosi i svoju internu odluku na koji način će birati određene udruge. Ja moram priznati da ja ne vidim sad tu nešto posebno sporno da ukoliko postoji pripadnik udruge nacionalnih manjina, da se one biraju u nekom određenom području. Hvala. Uvažena državna tajnice. Zakonom o savjetima mladih propisano je da ministarstvo prati rad i djelovanje savjeta mladih sukladno dostavljenim podacima od općinskih, gradskih i županijskih savjeta mladih temeljem čega se izrađuje godišnje izvješće o provedbi zakona. Pa kakvo je stanje na terenu po pitanju rada i djelovanja savjeta mladih i na koji način bi trebale ove izmjene i dopune zakona poboljšati rad i interes mladih na aktivno sudjelovanje u lokalnim zajednicama, kao i na svim ostalim razinama? Željka (HDZ)** Zahvaljujem zastupnice. Kao što znate, situacija nam je prilično, u lokalnim sredinama loša, posebice u općinama. Mi danas imamo svega 12% aktivnih savjeta mladih i to su većinom županijski savjeti mladih i zajedno sa Gradom Zagrebom. Ono što je nama od iznimne važnosti da se ovim Zakonom, gdje smo i propisali i manji broj članova savjeta mladih, što su često lokalni čelnici isticali kao jednu od prepreka u osnivanju savjeta mladih, da im na taj način omogućimo, ustvari da lakše skupe mlade ljude, a sa druge strane i na lokalnoj samoupravi je kako privući same mlade ljude jer vrlo često razmišlja se o tome kako savjeti mladih su samo političke organizacije, no i vrlo jasno je propisano da osim političkih stranaka, tu su sve udruge koje se bave mladima, udruge mladih

Tu je vrlo visoko stavljen na tu ljestvicu zapravo rad sa mladima kako bi se osnažilo mlade. Ove, ovaj Zakon odnosno izmjene i dopune zakona koje su pred nama, one upravo govore u tom smjeru i zato mi je drago da ste zapravo sve to skupa uskladili sa strategijom europske politike za mlade. Ali ono što vas imam za pitati je, koji je zapravo razlog da ste u prijedlogu zakona ukinuli zamjenske članove savjeta mladih? **Radin, Zahvaljujem. Ono što sam upravo sada i odgovarala zastupnici, imali smo veliki problem na terenu jer su do sada je svaki član imao svog zamjenika. Sada smo to podijelili s obzirom na broj stanovnika u određenoj lokalnoj sredini, odnosno županiji i Gradu Zagrebu jer smatramo da i na taj način će se lakše osnovati savjeti mladih, a ono što smo još imali, da ustvari ti zamjenski članovi nisu bili uopće aktivni niti su, naravno, sudjelovali u sjednicama savjeta nego su oni bili samo na papiru i vrlo često razlog da se nije toliki broj mladih ljudi mogao skupiti. Hvala. **Radin, Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice, kao što vidimo iz izvješća koje ste, koji ste priložili za ovu raspravu da savjet mladih se može organizirati i osnovati u svim lokalnim jedinicama, međutim, ipak to baš i nije tako. Postotci nisu i brojke baš bajne ali dobro je jel' da su osnovani barem u svim županijama, u gradu Zagrebu iako i po izvješću se vidi da nisu svi podjednako aktivni. Isto je puno lošija situacija kada govorimo o centrima za mlade iako su se sufinancirala velikim dijelom i iz državnih sredstava. Naime, moje pitanje, odnosno moj komentar je usmjeren na to ma kakav god bio zakon ako ne postoji interes na lokalnoj razini da čelnici imaju Savjet mladih kao kao savjetodavno tijelo za politike mladih i za mlade da ni jedan zakon neće biti u potpunosti proveden. **Radin, Zahvaljujem zastupniče. Tu ste u pravu i tu se trebamo u stvari apsolutno svi složiti oko toga. Između ostalog pa i u Hrvatskom saboru sjede i lokalni čelnici koji vrlo dobro znaju kako je osnovati savjet mladih, ali isto tako imamo i onih koji imaju dobre primjere aktivnih savjeta mladih i koje vrlo često ističemo kao primjer dobre prakse. Jer Savjet mladih doista treba shvatiti kao savjetodavno tijelo i tijelo koje može pomoći u radu lokalne i regionalne samouprave.

poboljšati kvaliteta rada Savjeta mladih i prije svega dati podrška mladima i svim udrugama, dakle koje se bave problematikom mladih. Ovaj zakon je donesen 2014. godine, dakle za vrijeme Vlade SDP-a i koalicijskih partnera. Mi čujemo sa ove lijeve strane dosta kritika i dosta povika kako je i ova teza koja se koja se provlači, kako je ovaj zakon usmjeren prema tome da stvorimo političku organizaciju i mladež, produženu ruku HDZ-a. Ja ne znam što je lijeva strana sabornice i kolegica iz SDP-a i njihova Vlada u to vrijeme mislila kad su osnivali ovaj savjet, dakle kad su donosili zakon možda su imali istu namjeru pa nisu uspjeli. Međutim, da ovo nije politička organizacija molim vas da objasnite i obrazložite i da objasnite tko sve može se kandidirati za Savjet mladih … …/Upadica Radin: Hvala lijepa./… … i tko sve može predlagati članove za Savjete mladih? Hvala vam lijepa. **Radin, Evo zahvaljujem zastupnice. Ja ću ovako, pročitat ću u konačnom prijedlogu zakona članak 6. kojim se mijenja članak 9. stavak 3. koji kaže: „Kandidature za članove Savjeta mladih temeljem javnog poziva za isticanje kandidature ističu udruge koje su sukladno Statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, podmlaci političkih stranaka, sindikalne strukovne organizacije u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih. I ovdje bih samo još dodala što se tiče ovih neformalnih skupina mladih to su oni mladi koji nisu apsolutno nigdje i koji se mogu udružiti, njih minimalno 5. i predati svoju kandidacijsku listu u Savjet mladih. Hvala. **Radin, Furio Hvala. Poštovana državna tajnice evo ja mogu reći na temelju deset godišnjeg iskustva koliko sam na čelu jednog rada da su ovo značajna poboljšanja pogotovo zbog nekih stvari koje smo vidjeli da se u praksi događaju. I stoga tu vam dajem pohvale i puno toga smo čuli. Evo i kolegica Bedeković je nešto rekla. Ja bih rekao da postoje Savjeti mladih gdje su uključeni i izviđači i pomladak Crvenog križa i sportaši, sportske udruge tako da ne znam zašto se tu potencira taj politički dio. Očito svatko se češe tam di ga svrbi. U svakom slučaju smatram da je to dobro, no međutim moje je pitanje usmjereno vezano za Centre za mlade s obzirom na nas koji ih nemamo, iako je to već pitanje bilo što će takvi centri omogućiti mladima u ovakvim manjim sredinama kakvi smo mi? Hvala. što se tiče samih centara za mlade kao što je vaša kolegica prethodno rekla, dakle centar za mlade je mjesto okupljanja i mjesto koje mora biti održivo okupljalište mladih gdje će se provoditi određeni programi koji su od interesa za mlade. Nama je u interesu da na takvim mjestima sudjeluju i udruge koje se bave mladima, odnosno udruge mladih kako bi se stvorilo što poticajnije i kvalitetnije društveno okruženje za mlade osobe pogotovo u onim sredinama koje nisu toliko urbanizirane, koje su udaljene od velikih urbanih središta i koje će omogućiti mladim ljudima kreiranje sadržaja koji su njima zanimljivi i poticajni. Hvala potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice već je rečeno malo prije da od ožujka 2014. godine je sna snazi Zakon o savjetima mladih koji obvezuje predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da osnuju savjete mladih. Smatram da u ovom prijedlogu zakona ima niz momenata i pretpostavki za jedan veći angažman upravo mladih posebice sa naglaskom na manje jedinice lokalne samouprave iz koje zapravo i ja dolazim i dosta je problem zapravo okupiti mlade. Stoga ovih niz prijedloga je jako zadovoljavajući i vjerujem da ćemo uspjeti na tome. Međutim, ja bih se vratio na ovaj sami početak od regionalnih samouprava koliko sam upoznat ni regionalne odnosno županije nemaju sve savjete mladih, a kakva je situacija zapravo sa općinama? Hajde gradove ćemo izuzeti. Zahvaljujem zastupniče. Pa ja moram priznati da što se tiče samih općina tu baš ne stojimo jako dobro. Kao što sam vam rekla najbolja je situacija u stvari sa samim županijama. Od 73 aktivna savjeta aktivni su savjeti u 38 gradova i jako, jako, jako maleni broj općina. Tako da što se tiče tog dijela moramo razmišljati i o samoj demografskoj strukturi određenih jedinica lokalne samouprave tako da smo vodili i o tome računa kada smo se vodili i brojem ukupnog stanovništva u određenoj općini. Rade (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice, ima ona izreka, na mladima svijet ostaje, mi odrasli moramo činiti sve kako uključiti mlade u zajednicu. Ono što je detektirano do sad je da na lokalnoj razini mladi savjeti ne funkcioniraju i što će se moći učiniti vi kao krovna organizacija da se mladi uključe u zajednicu jer jednostavno danas situacija nije dobra i najgore ako mladi ostaju samo na papiru, znači mi ćemo napraviti savjet mladih, organizirati ih, a oni neće imati ulogu odnosno neće održavati one zajamčene sastanke i predlagati određene prijedloge. Dakle, dakako educirati mlade i zajednicu da se uključe što više u politički život odnosno svekoliki život u RH. Željka (HDZ)** Zahvaljujem. Što se tiče aktiviranja samih mladih, tu moramo imati, naravno i partnersku stranu sa strane lokalne odnosno regionalne samouprave. Ono što smo isto tako propisali zakonom, do sada možda to nije bilo toliko jasno rečeno, da i sama lokalne i regionalne samouprave moraju im omogućiti i prostore gdje će oni djelovati, dakle govorimo o savjetima mladih. Isto se odnos i na Savjet mladih RH gdje tijelo države .../Govornik se ne razumije./... uprave odgovorno za mlade, isto dužno osigurati i administrativne, tehničke i sve ostale uvjete kako bi oni mogli djelovati. ja ne bih rekla baš da mladi ne žele nego da jednostavno moramo pronaći način kako komunicirati s mladima u današnje vrijeme i ono što je jako bitno da, kako je ovo šarolika skupina, odnosno heterogena skupina od 15-30 godine, da trebate apsolutno uključiti i škole u svojim … .../Upadica: Hvala./... … lokalnim jedinicama jer one su ustvari i najveći potencijal mladih ljudi.

za promišljanje, za kreativnost, za inovativnost, za unaprjeđenje ovog društva, za stvaranje novih prilika, za njihov ostanak u Hrvatskoj, za promišljanje politike u jednom slobodnom duhu i onda me zanima, jeste li vi doživjeli barem malo susramlja kada je ovdje za ovom .../nerazumljivo/... ovom potpredsjednik HS-a akademik Reiner ovdje pozvao mlade koji su bili na godišnjoj konferenciji savjeta mladih i ukazao im i dao im upute kako se na sljedećim izborima trebaju ponašati. Da li je to obrazac po kojem gradite novi nacionalni savjet

O tome na koji način će netko komunicirati i kakve će poruke predati svojoj ciljanoj populaciji kojoj se obraća, mislim da to svatko od nas može procijeniti. Kako i vi u HS-u, tako i mi sa ove druge strane. Hvala. Hvala. Izvjestitelji odbora, g. Veljko Kajtazi ispred Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvolite. Ne? A, za obitelj, mlade i sport, o Boga ti, izbori. Izvoli. Kao Hvala poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajnice sa suradnicom, poštovani kolegice i kolege. Odbor za obitelj, mlade i sport HS-a na 51. sjednici održanoj 7. srpnja 2023. g. razmotrio je Konačni prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona

Odbor je predmetni prijedlog zakona raspravio kao matično radno tijelo sukladno odredbi čl. 87. Poslovnika HS-a. Uvodno Uvodno je predstavnica Vlade RH ukratko pojasnila najvažniji izmjene u odnosu na važeći Zakon o savjetima mladih, kao izmjene nastale nakon rasprave o prijedlogu zakona u prvom čitanju. Naglasila je kako se ukida institut zamjenika člana savjeta mladih, osniva se Savjet mladih RH, sjednice savjeta mladih moguće će biti održati i elektronskim putem, uvodi se naknada članovima savjeta mladih za njihov rad do maksimalnog iznosa od 27 eura mjesečno. Ovim izmjenama očekuje se povećanje participacije i angažmanom mladih u donošenju odluka koje se na njih odnose. U raspravi je postavljeno pitanje poštivanje procedure, donošenja s obzirom na pitanja postavljena u prvom čitanju, a odnose se na izmjene u izvješću o provedenoj javnoj raspravi. Kako je predlagateljica objasnila, nakon završetka rada radne skupine za pripremu zakona tekst je usklađen s nadležnim institucijama te u tom dijelu pripreme akta za proceduru bilo je izmjena u sadržnom dijelu, osnivanje Savjeta mladih RH, što je predmet izmjene detaljno je propisano čl. 25, a predloženih izmjena i dopuna i način na koji će ovo tijelo bit formirano ovisi o predloženim predstavnicima konstituiranih savjeta mladih jedinice područne (regionalne) samouprave čime je otklonjena primjedba da će on biti formirano sukladno političkim preferencijama tijela državne uprave koje donose odluku o formiranju. Nadalje, uz potporu donošenja ovog Zakona za eventualne izmjene u budućnosti izrečen je komentar kako bi se izbor članova savjeta mladih mogao razmatrati u korelaciji sa izborima za članovima vijeće nacionalnih manjina na na isti način. Također, istaknuto je kako je važno da se i glas mladih pripadnika nacionalnih manjina čuje te je potrebno razmotriti njihov način uključivanja i animiranja za većom participacijom. Oni pored problema sa kojima se svi mladi nose imaju i svoje specifične probleme i njihov doprinos i iskustvo sasvim sigurno bi unaprijedili rad savjeta mladih. Također članovi odbora smatraju da je važno poticati mlade na uključivanje slušati ih i razumjeti njihovu ideju. U velikoj mjeri aktivnosti savjeta mladih ovise o afinitetu i podršci čelnika jedinica lokalne samouprave, pa je i tu prostor za poboljšanje otvoren. Kandidirati za članove savjeta mladih mogu udruge koje rade sa mladima i za mlade. Učenička vijeća, studentski zborovi, podmlaci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije i neformalne skupine mladih. U interesu je čelnika lokalne i područne (regionalne) samouprave da na svom području potiču rad udruga mladih i udruga za mlade kako bi osigurali veću participaciju i kvalitetniji rad lokalnih savjeta. Na pitanje čemu osnivanje savjeta mladih Republike Hrvatske kad već postoji Savjet za mlade Vlade RH. Pojašnjeno je kako potonje postoji kao koordinativno tijelo sastavljeno od predstavnika tijela državne uprave i manjeg dijela mladih koje razmatra politike za mlade, a ne nužno od mladih. Savjet mladih Republike Hrvatske s druge strane predviđen je kao tijelo koje se osniva isključivo od predstavnika mladih, a članove predlažu savjeti mladih iz jedinice područne (regionalne) samouprave. U prijedlogu ovih izmjenama i dopunama zakona prema mišljenju članova odbora ide svakako i to da članovi savjeta mogu primiti naknadu za svoj rad u savjetu u najvišem iznosu od 27 eura mjesečno čime će funkcioniranje savjeta sigurno biti olakšano. Nakon rasprave članovi odbora su glasovali o sljedećem zaključku: Odbor za obitelj, mlade i sport predlaže Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih. Ovaj zaključak podržali su 4 člana odbora, 2 člana su bila protiv i 2 člana suzdržana. Hvala.

Mi nećemo podržati ovakav prijedlog zakona ne zato što ne podržavamo poticanje uključivanja mladih u društvenom angažmanu, nego upravo suprotno zato što želimo potaknuti mlade da se između ostalog i kroz savjete mladih uključe aktivno u društveni i javni život sredine u kojoj žive. Ali koncept kako bi ti savjeti mladih trebali biti organizirani, kako bi trebali funkcionirati i kako je on zamišljen prvim zakonom koji je donesen između ostalog zahvaljujući i tada lijevoj vlasti. Ovim prijedlogom zakona zapravo se mijenja smjer i potpuno se pokušava savjete mladih instrumentalizirati od strane politike i organizirati u nekom smislu politizacije tih samih tijela. Što se grdo rodi vrijeme ne ispravi, rekao je Katon a to će se pokazati i kroz posljedice koje će iz ovog zakona proizići. Prvo znači zakon koji na putu na putu prema nama prekrši procedure, zakon koji, u kojem se lažiraju izvješća o javnom savjetovanju, zakon koji sa sobom nosi u kreiranju nacrta lažnu reprezentativnost gdje u radnu skupinu zapravo nisu uključeni praktički predstavnici ključne nazovimo to tako više od desetljeća međunarodno prepoznate organizacije, Mreže mladih Hrvatske gdje pristup imaju samo oni odabrani opet od strane politike totalno promašenog odnosno nepostojećeg procesa konzultacija sa onim mladima koji bi imali što reći kako ovaj zakon treba izgledati a koji su neovisni i žele se baviti ne politikom u smislu stranačkom politikom nego zaista onime što mlade zanima ne može rezultirati ničim drugim nego ovakvim jednim prijedlogom zakona. Ovaj prijedlog zakona zapravo neće ponuditi poticanje mladih na snažniji angažman u svojim lokalnim samoupravama. On će napraviti upravo suprotno imat će možda odvraćajući učinak za mlade, jer u novom naprosto možda neće sudjelovati. A isto tako minorizira se uloga lokalnih savjeta za mlade i uspostavlja se jedna paralelna linija ja ću to tako reći upravljanja na svim razinama. Pa hajmo redom. Ja ću ponoviti da koliko sam ja zastupnica nikada u Hrvatski sabor nije došao prijedlog zakona koji u sebi ima lažirani odnosno krivotvoreni tekst izvješća sa javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i to je eklatantno naprosto kršenje i ruganje sa člankom 174. ovog Poslovnika. Svi smo prisegnuli da ćemo poštivati Ustav, zakone i Poslovnik koji u članku 174. vrlo jasno kaže da prijedlog zakona što mora sadržavati kada dođe pred saborske zastupnike, pa kaže uz prijedlog zakona predlagatelj će dostaviti i izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Ne može, nego mora. A pretpostavka je, odnosno uopće nije do sad bilo dovedeno u pitanje da je to izvješće vjerodostojno, ali ovo izvješće koje smo mi dobili pred nas nije vjerodostojno. Znači tekst izvješća s javnog savjetovanja objavljenog 28. veljače u kojem Mladež HDZ-a traži da se osnuje Savjet mladih RH koji bi imao određene zadaće u kojima se Državni ured za demografiju očituje na način da se ne prihvaća, ne Zakon ne postavlja ograničenje za udruživanje savjeta mladih, s obzirom na svrhu i djelokrug savjeta mladih, nije jasna potreba za zakonskim uređenjem ove materije, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osnivaju savjete mladih kao svoja savjetodavna tijela koja djeluju u skladu s potrebama, interesima mladih u njihovoj lokalnoj odnosno regionalnom sredini, itd., itd. To je očitovanje Državnog ureda za demografiju i mlade na prijedlog Mladeži HDZ-a koji je došao zadnji dan savjetovanja koje je bilo otvoreno 30.12.2022. g. do 30. siječnja 2023. g., da bi mi danas i u prvom čitanju na naše klupe dobili ovo. Tekst izvješća s javnog savjetovanja objavljen u proljeće koji je potpuno različit od ovog stvarnog izvješća koji kaže da se prijedlog Mladeži HDZ-a prihvaća. I da ne bi bilo zabune, ne bi bilo uopće sporno da su oni ovo, čak ovaj prijedlog suludi i prihvatili na javnom savjetovanju. Ali ovo je krivotvorenje izvješća i nema drugog, drugog uopće naziva za to i ovo nje proizvod nikakvog usuglašavanja, nikakvog, nikakve radne skupine, dodatne pameti, dodatnih konzultacija. Ne. Ovo je svojevoljno udaranje na procedure koje su propisane zakonom. Između ostalog, Zakonom o pravu na pristup informacija i vi ste prekršili zakon i vi očekujete od hrvatskog, .../nerazumljivo/... mene uopće čudi što je predsjednik HS-a dozvolio da se ovo dogodi kao presedan i da mi uopće o ovakvom prijedlogu zakona s lažiranim izvješćem s javnog savjetovanja koje obmanjuje zastupnike u HS-u, da uopće raspravljamo i da smo uopće glasovali o tom u prvom čitanju. Drugo, rješenja koja se predlažu u ovom Zakonu pokazuju elementarno nepoznavanje i nepoštivanje nekih ustavnih odredbi koje koje se tiču ustrojstva RH, ali i Europske povelje o lokalnoj samoupravi. Ovim prijedlogom da se znači, osnuje po nalogu, želji, snovima Mladeži HDZ-a jedno nacionalno tijelo, savjet za mlade koje će koordinirati i usklađivati rad svih savjeta mladih u RH, pokazuje elementarno ono, neznanje. Znači savjeti mladih se biraju u jedinicama lokalne i područne samouprave kao savjetodavna tijela čelnicima, gradskim vijećima i čelnicima u gradovima, općinama i županijama. One su samostalne. Nikakvo koordinativno nadzorno tijelo koje treba usklađivati njihov rad ne smije postojati jer je to zadiranje u u autonomnost lokalne razine vlasti, posljedično i nepoštivanje odredaba Europske povelje o lokalne samoupravi. Prijedlog da Savjet mladih, taj krovni koji je Mladež HDZ-a sebi zamislila kao svoj savjet, čine predstavnici županijskih savjeta mladih, dovodi u nepovoljan predstavnike savjeta jedinica lokalne samouprave. Dovodi ih u nepovoljan, u podređeni položaj u odnosu na jedinice područne samouprave. To nema naprosto logike, to nije intencija, nema tu hijerarhija. Oni su samostalni, savjeti mladih gradova i općina, savjetuju svoje gradove, općine. Savjeti mladih u županijama savjetuju svoje županije i imamo u ovom trenutku već postojeći Savjet za mlade Vlade RH koji ima ulogu zagovaranja interesa mladih prema donositeljima odluka na nacionalnoj razini. Mi to već imamo. ha, Mladež HDZ-a je sebi poželjela još malo dodatno, ne samo utjecati na politike koje se donose na nacionalnoj razini pa oni tu daju sebi, oni osim što usklađuju rad svih savjeta mladih, što je totalno suludo, kaže, surađuju s tijelima državne uprave nadležnima za mlade u pripremi mjera koje se odnose na mlade i praćenje provođenja istih. Pa to rade već ovi nacionalni, ovaj Savjet za mlade Vlade RH. ali vidite, ovo se njima sviđa. Predlažu predstavnike savjeta mladih u tijela međunarodnih organizacija u kojima surađuju nacionalni predstavnici mladih. To njima smeta. Tko sad to, pa da, pa treba instalirati, pa, ali gledajte, vi morate znati da mi u Hrvatskoj imamo Mrežu mladih Hrvatske koja je već više od desetljeća međunarodno prepoznata kao nacionalno vijeće mladih Hrvatske. Ona je najveća, najheterogenija, najreprezentativnija organizacija ove vrste u Hrvatskoj. Pa njoj podršku dao neki dan i Europski forum mladih koji ukazuje isto na ovo, ne radite, ne radi ovo. Ne radite to, i u Europskom parlamentu se priča o vama, o ovoj sramoti što pokušavate napraviti. Znači da ste pogledali, vi pričate tu o nekakvoj, o europskom planu, šta je bilo, youth plan, nešto, pa što, pa da ste pogledali kako su formirana vijeća mladih u Europi, onda biste vidjeli da je Hrvatska u ovom trenutku nema od strane države priznato nacionalno vijeće mladih, zapravo ga i ne treba imati, ali mi sad prelazimo u one zemlje, u onu plavu boju gdje ćemo imati nacionalno vijeće mladih osnovano i kontrolirano od strane države i uzori su nam tu Albanija, Rusija i Mađarska. U njihovom društvu ćemo biti, pa tamo nas vi vodite stalno, tu ćemo ići, tu ćemo ići jer ste vi odlučili politizirati i osnovati Nacionalno vijeće mladih koje je kontrolirano od strane države i u to društvo ste nas svrstali i zato se o vama priča u Europskom parlamentu, zato se o vama priča u krovnim europskim institucijama mladih. Još nešto. Usvojili ste od onih nekoliko sati rasprave u Hrvatskom saboru jedan i pol prijedlog kojega su zastupnici iznijeli ovdje u raspravi, jedan i pol, mali komadić, nešto mizerno. E ali treba vas pustiti da prespavate jedno mjesec dana jer ono vi ste skloni tome da nešto prvo odbijete kao mladeži HDZ-a, a onda nakon 2 mjeseca mimo procedure prihvatite. Pa šta da mi tražimo sad da malo stavimo, tamo da odleži ovaj zakon u kupusu možda se predomislite. Znači toliko ste otvoreni za sve dobre prijedloge, pa tako niste i dalje riješili određene probleme. Znači mi i dalje upozoravamo na to da propisivati da je minimalan broj članova Savjeta mladih u jedinicama do 10000 stanovnika i može biti tri da to nije dobar put ako uzmemo u obzir da više od 85% jedinica lokalne samouprave ima do 10000 stanovnika. znači izravno utjecalo na to da mi otvaramo prostor da u više od 85% jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj mi imamo samo 3 člana Savjeta mladih. Kakva je to reprezentativnost i kakav je to poticaj za uključivanje više mladih, a onda ste još zamislili da kada, znači to bi bio predsjednik, zamjenik predsjednika i jedan član i onda ste zamislili to na način da ako ako je izjednačen broj glasova, ako se donosi neka odluka u svim normalnim svjetovima ako postoji kvorum donose se odluke, ako postoji većina odluka je donesena, ako ne postoji većina odluka nije donesena. E ne, vi ste to zamislili drugačije. Ako je neriješeno presuđuje predsjednik, predsjednik presuđuje. Ako je jedan za, a drugi protiv presuđuje predsjednik kao u nekom komunizmu. Ali niste uzeli u obzir da možda postoje u nekim savjetima u kojima će biti više od …/Govornica se ne razumije./… članova da će biti onih suzdržanih koje ne možete brojati kao protiv. Znači taj predsjednik će u ime tih suzdržanih glasova presjeći na nešto za što oni uopće nisu glasali. Ali to je ta demokracija i tako treba učiti mlade kako to treba funkcionirati. Znači meni je naprosto nevjerojatno da ste se vi odlučili, usudili i ovo malo na čemu trebamo svi zajedno raditi da se mladima ne ogadi politika javni društveni angažman, da ih potičemo, da ih molimo da nam govore što ih muči, da ih čujemo i da slušamo njihova rješenja. Ne, vi ste se odlučili da će se to sve politika organizirati, ustrojiti, nadgledati, kontrolirati jer ništa sem suda vaše partije ne dolazi u obzir, a sve pod kontrolom … …/Upadica Gospodin, gospođa Ivana Posavec Krivec Klub zastupnika Socijaldemokrata. poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovana državni tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Klub Socijaldemokrata se u prvom čitanju suzdržao od izjašnjavanja o ovom zakonu. To ćemo učiniti i u drugom čitanju isključivo iz razloga što smatramo da ovaj prijedlog zakona nije zadovoljio proceduru da uopće o njemu raspravljamo i prvi i drugi put. Ali raspravljamo upravo zato što ne želimo da to prođe ispod radara, raspravljamo zato što želimo poslati jasnu poruku da je ovo silovanje i procedure i demokracije i da je ovo novi obrazac po kojem počinje funkcionirati Hrvatski sabor. Nije niti čudo što se danas u Hrvatskoj događa i na koji način se upravlja institucijama, na koji način se varaju hrvatski građani kada smo spremni sa ovakvim benignim zakonskim prijedlozima koji bi trebali biti na dobrobit i koji bi trebali definirati budućnost i društvenu kreativnost mladih zapravo smo spremni ovako grubo kršiti procedure, a da pritom predlagatelji zakona nemaju potrebu niti se ispričati, niti reći da, pogriješili smo, žao nam je, do toga nije smjelo doći ali hajmo vidjeti kako iz te priče možemo izaći pa idemo dalje. Ne, nego mi ćemo ovdje sada još jednom na silu kršeći članak Poslovnika 174. Hrvatskoga sabora javnosti i mladima poslati sasvim, sasvim krivu poruku. I tu poruku šaljemo upravo najpotetnijem dijelu našeg stanovništva, upravo onim ljudima koji bi trebali graditi Hrvatsku 20, 30, Hrvatsku 20, 40, Hrvatsku Hrvatsku koja bi trebala biti gospodarski dovoljno jaka i neovisna da može ispuniti sve one ciljeve koje zajednički postavljamo i da može biti magnet za povratak i ostanak mladih u Hrvatskoj. No, što mi umjesto da stvaramo takve mlade, potentne snage društva, inovativne i kreativne, one koji će kao što su to naši prethodnici '68. godine u pokretu rekli budimo realni i tražimo nemoguće umjesto da ih njegujemo da budu buntovni, da traže upravo nešto više što mi činimo? Mi ih podvijamo pod vladajuće strukture neovisno čije su to strukture mi im uništavamo njihovu osobnost, reprezentativnost i mi zapravo stvaramo nove paralelne strukture strukture vladajućih struktura jedinica lokalne i regionalne samouprave, a sada imamo ideju to učiniti i na nacionalnoj razini. Ako nekome nije jasno o čemu govorim, govorim o miješanju politike u mlade, o tome da je ovo prešlo svaku mjeru. Mi smo znači ovakvim prijedlogom prešli rubikon. Mi više nemamo niti skrupula, niti obraza o tome da se pravimo da poštujemo proceduru, da se pravimo da se igramo demokracije. Ne, mi smo to sve stavili sa strane i zapravo stvaramo nove strukture podobnih, nove strukture slabih, nove strukture koje će u ovoj Hrvatskoj nastaviti one trendove koji su na žalost na razini EU prepoznati kao sve ono što nas karakterizira lošim, a to su bez brige i korupcija i nepotizam i sve ono po čemu je Hrvatska vodeća na ljestvici europskih zemalja. I neću ponavljati sve ono što je rekla kolegica Glasovac, sa svime time ćemo se složiti. Zajedno smo na neki način raspravljali u tom smjeru pri prvom čitanju, no kada ovdje govorimo o 14000 državna tajnice rekli ste 14000 udruga mladih koji se u Republici Hrvatskoj bave mladima, tako ste rekli onda svakako trebamo reći da su to sva kulturno-umjetnička društva, da su to sva dobrovoljna vatrogasna društva, da su to sve sportske udruge koje imaju pomladak, a znamo da sve one koje imaju natjecateljski karakter moraju imati podmladak. Onda se sjetimo da su to i druge i treće i četvrte i pete udruge, znači to nisu udruge koje se isključivo bave mladima. Dakle i na ovaj način takvim prezentiranjem svih tih udruga koje naravno u konačnici imaju pravo predlagati mi minoriziramo ulogu onih koji se primarno i isključivo bave položajem mladih u društvu, kojima je to primarna djelatnost po njihovoj zadanosti. A tu nema dvojbe je Mreža mladih Hrvatske prva i jedina sviđalo se to vama ili ne međunarodno priznata sa svim strukturama, dokumentima, reprezentativnošću i svime drugime. I naravno ona kao takva se ne uklapa u ovakav sustav promišljanja kakav ovdje 2023. godine na žalost gradi mrežu Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj. Ovim prijedlogom mi se spuštamo ispod razine koju smo imali kada smo prvi puta donosili zakon. Mislim da je bilo 2007. godine o mreži mladih, pa smo ga onda toliko bitno mijenjali da smo 2014. išli na novi zakon jer je bilo previše izmjena. Dakle, bojim se da nismo učinili korak nazad, nego smo učinili nekoliko koraka nazad i stvaramo jedan paralelni sustav reprezenata, upravo onih koji obnašaju vlast a ne stvaramo im alternativnu savjest, ne stvaramo im hajmo to tako reći kreativnu i inovativnu snagu koja će na njih utjecati da budu bolji, da stvaraju bolje prilike, da stvaraju nove programe, da drugačije planiraju proračun, da osmišljavaju nove projekte, da budu u duhu sa onim što Europa od nas traži i europske povelje i da zapravo privuku sva ta sredstva koja se mogu privući na razinu Hrvatske. I onda se pitamo zašto nam mladi odlaze iz Hrvatske? Zato nam odlaze iz Hrvatske, jer mi opet i iznova svojim primjerom pokazujemo kakav u Hrvatskoj moraš biti. Vraćam se na ono moraš biti podoban, to ti je sasvim dovoljno. Ako želiš biti uspješan moraš biti podoban. Ne moraš biti niti pretjerano uspješan u školi, na poslu, ne moraš imati niz prilika. Ne, ti samo moraš biti podoban i moraš u određenom trenutku klimati da sve ono ono što je netko sa jedne strane predložio zapravo je ispravno. Mi u klubu Socijaldemokrata imamo potpuno drugačiju viziju i mislimo da nakon svih ovih godina koliko se pokazalo da savjeti mladih nisu uspješni u Republici Hrvatskoj treba korjenito mijenjati ovaj sustav. Mi mislimo da u njemu ne bi smjelo biti niti primisli politike. Mi mislimo da bi štoviše trebalo trebalo biti zabranjeno političkim opcijama da predlažu svoje članove u savjete, jer oni imaju svoje političke opcije da kroz njih djeluju, a mislimo da bi zapravo upravo udruge i svi oni koji nisu organizirani se trebali prijavljivati i djelovati kroz ovakve i da bismo tek tada dobili jedno neovisno, nestranačko, ne političko tijelo od dna prema gore, bottom to top da gradimo nešto i da na tome gradimo kvalitetu, da uistinu damo priliku najboljima. He, ali to može u Norveškoj, ali ne može u Hrvatskoj. U Hrvatskoj može ono kako je rekla Sabina što može u Mađarskoj u svakom pogledu. Smatramo da to nije dobro, smatramo da ovaj zakon donosi, možda je imao intenciju donijeti neka poboljšanja, ali zasigurno ih ne donosi. Iako smatramo da o ovom zakonu ne bismo trebali raspravljati, jer kao što sam rekla prekršen je članak 174. Poslovnika Hrvatskog sabora. Državna tajnice vi to kao primjedbu niste niti unijeli u prijedlog, znači niste niti niste niti zabilježili da su vam zastupnice i zastupnici u Hrvatskom saboru prigovorili da ste prekršili proceduru, da ste krivotvorili izvješće sa javne rasprave i da ste nam poturili ono nešto drugo i neispravno. Dakle, napisali ste da druge primjedbe nisu predmet ovoga zakona. Zbog toga smo se suzdržali ponavljam od glasanja, ali ipak, ipak imamo potrebu u ime Mreže mladih Hrvatske ovdje pred kolegice i kolege iznijeti, a vjerujem da će to napraviti ukupna oporba amandman na njihov zahtjev i na njihovo traženje jer oni to nisu mogli učiniti kroz radne skupine i dio stvaratelja ovoga zakona. Amandman kojim će se brisati ovo ovo tijelo, znači ukloniti sporni članak 25. o osnivanju Savjeta mladih Republike Hrvatske ne samo kao nepotrebnog tijela koje bi koordiniralo ne možete nam objasniti šta i u kom segmentu i koje bi bilo paralelno tijelo već postojećem tijelu Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske. I nadalje ja ću se osvrnuti na ono što sam vas pitala i u replici. Vidim da vas to ne smeta. Nas upravo to smeta. Nas upravo smeta da politika docira mladima kako se trebaju ponašati, da politika docira mladima o čemu trebaju razmišljati kada idu na biralište, za koga trebaju glasati kada idu na birališta. Vidite u tome se mi Mi smatramo da mladima treba stvoriti uvjete i preduvjete da slobodno razmišljaju, da slobodno procjenjuju, da se školuju, da imaju prostora odlaziti na školovanje u druge i razvijene zemlje, da vide kako to u razvijenom svijetu funkcionira i da ta iskustva donose i da slobodno misleći donose svoje odluke, a ne da ih netko patronizira i nameće im svoja mišljenja. A upravo vi se niste ni pokušali ograditi znači od te činjenice kako moram ovdje reći HDZ jer kolega Reiner je predsjednik kluba Hrvatskoj ponašaju. Vi čak niste niti prihvatili priliku da izrazite to susramlje sa takvim ponašanjem i zapravo postavlja se pitanje koja je vaša vizija na čelu tog središnjeg državnog ureda, koja je vaša vizija budućnosti i razvoja mladih u Hrvatskoj. Što vi to zapravo svim ovim programima i projektima koji izlaze iz vašeg ureda želite mladima poručiti nakon ovakvog prijedloga zakona i nakon ovako kršene procedure samo je jedno učlanite se u HDZ. Kada se učlanite u HDZ onda ćete imati priliku brusiti svoje iskustvo na političkoj ili nekoj drugoj drugoj sceni kroz Savjete mladih na lokalnoj, pa na županijskoj razini, pa onda na savjete na državnoj razini, pa ćete se onda samo iz tih savjeta prebaciti u općinska vijeća, u gradska vijeća, u parlament ili na nekakve visoke dužnosti ako vas ovdje istestiramo da ste bili dovoljno lojalni, dovoljno odani, dovoljno podatni. Znači da ste se naučili kako to treba raditi. mi mislimo da je to potpuno, potpuno promašeno, potpuno kriva slika. Ovdje zagovaram ono što je kolega Kajtazi rekao. Upravo u Savjetima mladih treba biti prostora za sve. I tako bi bilo kada ne bi politika imala prioritet određivati tko će sjediti u savjetima mladih, a sada će u savjetima mladih sjediti isključivo podobnici onih koji obnašaju vlast u pojedinim jedinicama lokalne samouprave. Dakle, ako je u nekoj sredini prepoznata i kvalitetna udruga mladih, a onda je neovisna, ona je možda u kontri sa vlasti u toj jedinici ona nema šanse biti u tom savjetu, pa bez obzira da li nju čine pripadnici nacionalne manjine ili većinski narod. To je nebitno. Ali ukoliko su oni dobri sa vlašću onda će imati priliku. I kolega Kajtazi ja ću i mi u klubu Socijaldemokrata uvijek stati u zaštitu slabijih i smatrati da moramo imati pozitivne pomake i pozitivne kvote da slabijima, znači manje brojnima i onima koji nisu dominantni osiguramo zastupljenost. Jer samo kad se čuje glas svih i kad se da prilika svima da uzmu učešće u kreiranju društva osigurat ćemo bolje društvo. Naravno nećemo glasati o ovom zakonu. I sada gospodin Veljko Kajtazi ovaj put stvarno ispred nacionalnih manjina, Kluba zastupnika. Izvolite. Hvala. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Kao što sam ranije rekao pozdravljam donošenje novog Zakona o savjetima mladih imajući u vidu da se njihov položaj znatno unapređuje po niz pitanja zbog čega smo i na Odboru za obitelj, mlade i sport ove izmjene i podržali. kao član Kluba nacionalnih manjina i predstavnik 12 nacionalnih manjina u razgovorima sa predlagateljima sam razgovarao i o tome kako bi zakon dodatno unaprijedili, te u radu Savjeta mladih više uključili mlade pripadnike nacionalnih manjina. Ono što sam na žalost primijetio u radu da su mladi pripadnici manjina jako malo ili nikako uključeni u rad Vijeća nacionalnih manjina koja se upravo nakon održanih izbora ponovno ustrojavaju. Razlog tome je više od asimilacije do toga da su mladi nedovoljno zainteresirani za javno djelovanje. To svakako nije dobro jer njihov glas moramo više čuti s obzirom na niz problema koje imaju a sa kojima sam jako dobro upoznat jer mi se često javljaju. Ima ću i njih u vidu sam već kroz rad na na operativnim programima Vlade za nacionalne manjine posebno tražio i uspio u tome da se položaj mladih Romkinja i Roma na školovanju značajno i unaprijedi. Tu bih istakao povećanje studentskih stipendija ili povećavanje učeničkih stipendija zbog činjenice da smo imali i slučajeva odustajanje od srednjoškolskog obrazovanja, ali i niz problema u tranziciji prema višem obrazovanje, uveli smo jednokratne novčane pomoći redovitim učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine koji završavaju srednjoškolsko obrazovanje i te su pomoći trenutno u procesu isplate od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i to u dvjema kategorijama, za učenike koji su završili trogodišnju srednju školu te za učenike koji su završili četverogodišnju ili petogodišnju srednjoškolski program. Od 2016. do danas svi su ovi procesi dali i dobre rezultate te mogu reći da smo poduplali i broj studentica i studenata Roma. To je samo jedan od pokazatelja kad mladima omogućite jednakost, prilika da oni brzo reagiraju i to jako dobro znaju iskoristiti. Ono za što se godinama zalažem jeste i uvođenje pozitivne diskriminacije u visoko školstvo, za što sam dobio i podršku HAZU-a još 2017. na čemu sam zahvalan tadašnjem predsjedniku, akademiku Kustiću i tajniku, akademiku Rudanu. Od tada do danas pozitivno diskriminaciju odnosno kvote za pripadnice i pripadnike romske nacionalne manjine uvelo je niz visokih učilišta, Zdravstveno veleučilište u Zagrebu i Veleučilištu Bernays, a nadam se da će takvu mjeru barem privremeno uvesti Sveučilište u Zagrebu na svim fakultetima kako bi se stvorila mlada romska elita. ovo sve govorim kako bi naglasio da kad mladima pružimo priliku, pa čak i onima koji su višestruko diskriminirani i socijalno ugroženi, oni tu priliku također, znaju iskoristiti. Imajući u vidu sve probleme mladih pripadnika nacionalnih manjina, a njihovu nezastupljenost, čak i u manjinskim organizacijama i vijećima predložio sam da se u jedinice lokalne samouprave u kojima pripadnici svih manjine čine više od 5% ukupnog stanovništva, na prijedlog vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ili udruga nacionalnih manjina, u savjet mladih obavezno biramo jednog pripadnika iz reda najbrojnije nacionalne manjine sa tog područja. Kad govorimo o mladim Romkinjama i Romima koji su trenutno u procesu obrazovanja na visokim učilištima i sveučilištima, njih je samo 80-ak iako se radi o 100 postotnom povećanju od 2016. g., i dalje ih je premalo. Upravo o toj grupaciji mladih Romkinja i Roma moramo voditi računa jer su oni promjena koji je romska zajednicama desetljećima čekala. U trenutnim tržišnim okolnostima se upravo oni teže zapošljavaju, nego pojedinci koji imaju srednju stručnu spremu. Upravo kroz ovaj Zakon, ali i sve druge koji se odnose na mlade trebamo napraviti iskorake da ih još više uključimo kako bi i primjerom pokazali drugima da je obrazovanje pravi put. Smatram da bi moji prijedlozi koji, koje je vezani za ovaj Zakon dali dodatni prostor mladim pripadnicima manjina, da prema lokalnim vlastima, ali i prema svojim vršnjacima komuniciraju probleme s kojima se nose. Smatram da je to dobro i zato što time izlazi iz okvira isključivo manjinskog djelovanja te mogu svoje probleme smjestiti i u širi okvir te upoznati i druge mlade koji su praktički aktivni te upoznati sa drugim prilikama stipendiranja, volontiranja, rada u političkim strankama, forumima mladih, itd., o čemu mogu sa sigurnošću reći, mladi Romi nisu dovoljno upoznati. Problem, mladih ostanka u Hrvatskoj, demografije, stambenog pitanja, ulaska na tržištu rada, ključni su problemi za sve političare, barem bi to trebali biti. Oni su zajednički svim mladima, ali kod konkretno romske nacionalne manjine oni su višestruki jer dobro znamo da su oni dodatno isključeni iz javnog djelovanja, što zbog vlastitog straha, diskriminacije, prostorne isključenosti, socijalnih razlika, itd. Žene su u još gorem položaju, obrazovne, rane trudnoće, kao i na tržištu rada. Zbog toga se nadam da će moj prijedlog da se u jedinicama u kojima pripadnici manjina imaju značajni udjel, veći od 5%, uvede obaveza lokalnim vlastima da u savjete mlade uključene bar jednog pripadnika nacionalne manjine, a u onim mjestima gdje ih toliko nema, da se udrugama nacionalnih manjina te izabranim vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina eksplicitno da mogućnost predlaganje članova savjeta mladih. To bi svakako doprinijelo ciljevima ovog Zakona, a to je bolja komunikacija mladih i donositelja odluka te veći angažman mladih na svim razinama u skladu sa njihovim potrebama. U vrijeme sve bržih promjena, digitalizacije, ali i inflacije i gospodarskih trendova koji se izmjenjuju brzinom kao nikad do sada, stalna komunikacija sa mladima je važna, kako bi i mi kao donositelji odluka bili svjesni svih potreba koje nam nisu toliko vidljivi. Upravo ovakvim izmjenama kako predlažem, moramo ohrabriti mlade da više participiraju te da se osećaju pozvano od najranije dobi .../Govornik se ne razumije./... u radu institucija koja utječe na kvalitetu njihovog života. Isto tako, poštovana državna tajnice, gđo .../Govornik se ne razumije./... dozvolite mi da vam čestitam na izbor mladog UN delegata iz redova nacionalne manjine iz Primorske-goranske županije koji je jako aktivan i marljiv u svojoj lokalnoj jedinici. I na kraju, također, moramo pohvaliti Savez Roma u RH Kali Sara koji već 4. godinu zaredom organizira godišnje kongrese mladih Roma te redovite sastanke na kojima upravo slušamo što su njihovi problemi, a sve što predlažem jest svakako u skladu sa njihovim zaključcima i željama, tako da se nadam da će predlagatelj imati razumijevanje za sve što sam naveo. Hvala. Hvala i vama. Gđa Marijana Balić, Kluba zastupnika HDZ-a. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovana državni tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Mlade osobe imaju svoju ulogu u društvu i suočavaju se sa specifičnim izazovima i promjenama u društvu. Uvodno želim reći da su za Vladu RH mladih ravnopravni partner, osobito u provedbi zelene i digitalne tranzicije Hrvatske. U tom kontekstu također treba reći kako je od 2016. g. do danas izdvojeno najmanje 2,4 milijarde eura za mjere mjere za mlade za njihovo kvalitetno obrazovanje, zapošljavanje, stambeno zbrinjavanje i druge prioritete. Na tragu te politike, svatko od nas ima odgovornost poticati mlade i pružiti im odgovarajuće resurse, koji su im potrebni kako bi postali aktivni građani i aktivno se uključili u razvoj i provedbu politika. Participacija mladih u procesu donošenja odluka važna je za razvoj hrvatske demokracije, za očuvanje naših vrijednosti, kao i za izgradnju pravednijeg društva, no kako motivirati mlade da se uključe? Kako ih potaknuti da prepoznaju svoju ulogu u društvu? Jedan od načina kako postići taj cilj je zasigurno izgradnja infrastrukture koja im omogućava lakše uključivanje. Izmjene i dopune Zakona o savjetima mladih svakako su korak ka tome smjeru. Predmetnim zakonom koji je u prvom čitanju već podržao ovaj visoki dom, a danas je pred nama njegovo drugo čitanje, uređuje se osnivanje savjeta mladih, njihov djelokrug, postupak izbora članova savjeta mladih te druga pitanja od značaja za rad i djelotvornost savjeta mladih. Njegovi ciljevi su, prvo, sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, što je važno za održiviji razvoj svake naše općine, grada i županije jer mladi imaju inovativne i kreativne ideje. Drugo, uključivanje mladih u javni i život lokalne zajednice, uz njihovo informiranje i aktivni angažman u predlaganju prijedloga politika i projekata, a osobito lokalnog programa za mlade. Treće, ukazivanje na važnost savjetovanja s mladima u općinama, gradovima i županijama za kvalitetnije lokalne politike, osobito mjere za mlade te druge mjere koje se njih tiču. četvrto, praćenje i promicanje interesa mladih iz svih krajeva Hrvatske na nacionalnoj razini što do sada nije bilo sustavno, uključivo i reprezentativno. Izmjene i dopuna Zakona o savjetu mladih važna je za poticanje dvosmjerne komunikacije mladih i donositelja odluka te u konačnici, kako sam već i naglasila, za aktivno sudjelovanje mladih u donošenju političkih odluka u lokalnim sredinama. Ovaj prijedlog zakona uključiv je i reprezentativan jer vodi računa o zastupanju interesa i predstavljanju svih mladih iz Hrvatske, iz urbanih i ruralnih sredina, iz kontinentalnog i obalnog dijela te s otoka. Namjena zakona je uključivanje svih mladih i pružanje prilike svim mladima da izraze svoje mišljenje o problemima koji su za njih važni. Kroz ovaj Zakon mladi mogu postati lideri u svojim zajednicama i utjecati na politike koje izravno utječu na njihove živote. Isto tako, treba naglasiti kako savjeti mladih ne nude samo priliku za izražavanje njihovog mišljenja, već oni predstavljaju i svojevrsnu platformu za učenje i razvoj. Mladi ljudi kroz rad u savjetu mogu naučiti kako se učinkovito komunicira, kako se donose odluke i kako upravlja projektima. To su sve vještine koje za mlade ljude .../Govornik se ne razumije./... neprocjenjive i mladima upravo kroz uključivanje u savjet mladih čine korak ka stjecanju tih vještina i znanja. Dosadašnja provedba zakona koji obvezuje predstavnička tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave tj. gradova, općine i županija, da osnuju savjete mladih na svojim područjima, nije bila dostatna, s obzirom da prema zadnje dostupnim podacima samo 23% njih ima osnovan savjet mladih od kojih je tek nešto više od 50% aktivnih. Jedan od glavnih problema koji se navode za takav nizak broj je dakako, nedovoljan interes mladih, neupućenost, kao i nedostatak motivacije. Sve su to razlozi koji nas moraju zabrinuti zbog kojih je nužno prilagoditi trenutno važeće zakonodavne okvire kako bi se stvorili bolji i lakši preduvjeti za aktivnije uključivanje mladih u društveni i politički život. Podsjetimo kako članovi savjeta mladih u općinama, gradovima i županijama mogu biti mladi koji su članovi udruga, sportskih klubova, zavičajnih organizacija, kulturnih društava, političkih pomladaka, studentskih zborova, vijeća učenika, strukovnih organizacija te neorganiziranih mladih. Prema podacima hrvatskog Registra udruga, više od 14 tisuća udruga koje za svoju ciljnu skupinu imaju aktivnosti povezane s mladima, može predložiti članove savjeta mladih, što dokazuju uključivost ovog procesa. Predloženim izmjenama i dopunama zakona značajno se unaprjeđuje položaj mladih u javnom i političkom životu zajednice, a istaknula bih samo neke izmjene koje su od osobite važne. U tom kontekstu treba naglasiti kako se u svrhu pojednostavljivanja osnivanja savjeta mladih predmetnim prijedlogom zakona propisuje uklanjanje instituta zamjenika člana savjeta mladih te se uz uvođenje fleksibilnosti u određivanju ukupnog broja članova savjeta mladih smanjuje najmanji broj članova potrebnih za osnivanje savjeta. Treba pritom reći i kako kandidat ili kandidatkinja za člana savjeta mladih može biti mlada osoba samo s potpisom svojih vršnjaka odnosno ne mora imati niti jednu organizaciju iza sebe. Nadalje, izmjenama se otvara mogućnost osnivanja Savjeta mladih RH koji će predstavljati koordinativno tijelo svih savjeta mladih u Hrvatskoj, što do sada nije postojalo. Hrvatska nema krovno tijelo za mlade te će osnivanjem Savjeta mladih RH snažnije pratiti i promicanje interese mladih na nacionalnoj razini. To će tijelo ujedno biti i dio novog saziva Savjeta za mlade Vlade RH u kojem su predstavnici tijela državne uprave, općina i gradova i županija, predstavnici akademskih i obrazovnih ustanova te 11 predstavnika mladih, uključujući i predstavnike Hrvatskog studentskog zbora i Nacionalnog vijeća učenika koji predstavljaju dvije velike skupine mladih. Savjet mladih Republike Hrvatske u kojem će biti i mladi predstavnici i Županijskih savjeta mladih imat će legitimitet da bude Nacionalno vijeće mladih jer ćemo prvi put kao zemlja imati tijelo koje će osiguravati predstavništvo i zastupljenost interesa mladih iz cijele Hrvatske. To je značajan i pozitivan iskorak u odnosu na dosadašnju praksu, te će se na taj način osigurati jednake prilike za sve mlade, a takvo rješenje na tragu je i kontinuirane politike dijaloga, suradnje i partnerstva sa općinama, gradovima i županijama za koju je Vlada stvorila okvir 2016. godine, a koja je rezultirala fiskalnom i funkcionalnom decentralizacijom zemlje, te uzajamnim razumijevanjem potreba za realizacijom brojnih razvojnih projekata pogotovo iz fondova EU. Uvjerena sam kako će izmjene i dopune ovog zakona potaknuti većinu predstavnika tijela jedinica lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave na osnivanje Savjeta mladih u njihovim općinama, gradovima i županijama. Tome će osobito pridonijeti i činjenica da je izmjenama i dodatno omogućeno održavanje sjednica elektroničnim putem radi olakšavanja rada Savjeta mladih, ali i uvažavanja načina života mladih ljudi. Predloženim izmjenama zakona jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave obvezuje se na osiguravanje financijskih sredstava za rad i program rada Savjeta mladih kao prostornih, tehničkih i administrativnih uvjeta za nesmetano i učinkovito funkcioniranje savjeta. Isto tako, utvrđuje se mogućnost uvođenja naknade za rad članovima Savjeta mladih kao i naknade troškova smještaja neposredno vezanih uz rad Savjeta mladih. Maksimalni iznos naknade je do 27 eura mjesečno, a Odluka o visini naknade prepušta se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Uvođenjem naknade iako će mnogi reći iznosom simbolična, ali vjerujem da je istovremeno i motivirajuće također se želi potaknuti članove Savjeta na aktivniji angažman, a predstavnička tijela na učestalije i kvalitetniju suradnju i komunikaciju sa savjetom. Držimo kako će predmetni zakon zasigurno podići svijest o važnosti Savjeta mladih kod predstavničkih tijela i mladih u široj javnosti čime će biti osigurana kvalitetnija suradnja Savjeta mladih sa jedinicama lokalne i područne samouprave, te veći interes za sudjelovanje mladih u radu savjeta. Financijska sredstva za provedbu ovog zakona osigurana su u Državnom proračunu za ovu godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Uz ove izmjene zakona treba dakako podsjetiti kako je ova Vlada upravo u proteklih 6 i pol godina značajno unaprijedila položaj mladih i kako je upravo za mjere mladih izdvojeno preko 2,4 milijarde eura što sam već na početku i spomenula, pa se tako porezno rasteretilo mlade čime je 174 tisuće mladih ove godine dobilo 110 milijuna eura povrata poreza Vlada do sada nije učinila. Kontinuirano se radi i na kvalitetnijem zapošljavanju mladih na neodređeno vrijeme, a 100 000 mladih uključeno je u mjere čime se smanjuje nezaposlenost, te povećava zaposlenost mladih. Kao rezultat rasterećenja poslodavaca za zapošljavanje mladih na neodređeno vrijeme 50000 mladih više zaposleno je na neodređeno vrijeme što je više za 40%, a 40000 mladih manje je zaposleno na neodređeno vrijeme što jamči i kvalitetnije uvjete ekonomskog osamostaljivanja. Ukinuta je i provedba mjera stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa koje je uvela Socijaldemokratska partija. Dodijeljen je rekordni broj stipendija i udvostručena je studentska satnica koja će i dodatno rasti. Gotovo 170 milijuna eura uloženo je u izgradnju i obnovu 14 studentskih domova u Republici Hrvatskoj, a za više od 34 000 mladih obitelji subvencionirani su stambeni krediti, te su izgrađeni stanovi kroz POS program. Ujedno proteklog mjeseca donesen je i novi Nacionalni program za mlade do 2025. godine koji je vrijedan dodatnih gotovo 8 milijuna eura. Program ima za cilj stvoriti strateški okvir za razvoj mladih, te ih potaknuti da što bolje iskoriste svoje potencijale i steknu vještine potrebne za njihovo uključivanje u društvo. Zaključno. Rad Savjeta mladih predstavlja dugoročan odnosno strateški i planski pristup poticanja sveukupne participacije i kvalitete života mladih. Njegovim djelovanjem želi se postići bolja komunikacija mladih i donositelja odluka, te veći angažman mladih u lokalnoj sredini, a koji će povećati kvalitetu života mladih u lokalnoj zajednici u skladu sa njihovim potrebama. Stoga vjerujem kako će donošenje ovog zakona, sudjelovanje mladih biti dodatno ojačano u svim dijelovima Republike Hrvatske. Slijedom izrečenog Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice će dakako podržati predmetni prijedlog zakona. Zahvaljujem. Hvala i vama. I sada Klub zastupnika MOŽEMO. Najprije gospođa Kekin, a onda gospođa Benčić. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče, državna tajnice sa suradnicima, kolegice, kolege. Ovo je kao neki deja-vu, nije prošlo niti tri tjedna valjda. Doslovno ste skoro ništa promijenili od prvog čitanja. Sad nije čak ni kasno popodne nego već debelo večer. Računate da nitko neće vidjeti ovu skandaloznu raspravu u kojoj se vi pravite da je sve uobičajeno po najuobičajenijoj mogućoj proceduri i sve je u javnom interesu i uopće vam nije jasno o čemu mi pričamo. Pa da ipak podsjetimo javnost o čemu pričamo. Predložene izmjene ovog zakona osobito važnog za mlade, to je jedini zakon koji ih uopće uređuje i dotiče bile su u javnom savjetovanju. U tom javnom savjetovanju javili su se i dečki i cure iz mladeži HDZ-a. Dali su nekoliko prijedloga koji su u svom sadržaju bili izuzetno sporni. To ste vi i vaš ured lijepo prepoznali pa ste im argumentirano odgovorili zašto njihovi prijedlozi ne mogu biti prihvaćeni. I onda ste objavili izvješće o provedenom javnom savjetovanju iz kojeg smo mi to svi vidjeli. I onda odjednom nakon nekoliko mjeseci hop cup pred saborske zastupnike dolazi neko novo izvješće o javnom savjetovanju. I u tom izvješću odjedanput prihvaćeni su svi ti isti prijedlozi mladeži HDZ-a. I vi sad nas gledate već ne znam koji put, bila je plenarna rasprava, bili smo na odborima itd. i uvjeravate nas da je to potpuno normalno i da je to potpuno uobičajeno proceduralno, da imamo jedno izvješće o javnom savjetovanju, a onda iako nije bilo novog javnog savjetovanja onda odjednom imamo novo drugo izvješće o javnom savjetovanju koje se u odnosu na ono prvo izvješće o javnom savjetovanju razlikuje pogodite u čemu? Pa u tome da se odjedanput u tom mraku procesa za kojeg vi tvrdite da je potpuno uobičajen spoznala visoka kvaliteta i vrijednost prijedloga dečki i cura iz mladeži HDZ-a. Super transparentno. Pogledajmo za početak što su ustavno-pravni stručnjaci rekli dakle na sam proces, poslije ćemo na sadržaj. Rekli su, ja ću sada citirati ovako. Obzirom da raspolaganje javnom vlasti na ovaj način kako je to sa javnim savjetovanjem učinio Ured državne tajnice Josić ovdje nazočne predstavlja gaženje narodnog suvereniteta, te stoga razaranje jednog od ključnih elemenata Ustava Republike Hrvatske. Nije vam to rekla luda oporba, nego ustavno-pravni stručnjaci sa fakulteta. Ali dobro, niste se vi nikad puno sa stručnjacima zamarali. Pa hajde da onda pogledamo i sadržaj toga što ste u mraku procesa prihvatili. Mladež HDZ-a naime predložila je da se osnuje svojevrsno nadtijelo, Nacionalni savjet mladih Republike Hrvatske koji će onda vješto koordinirati sve savjete mladih u zemlji. Za zainteresiranu javnost da bude jasno Savjeti mladih osnivaju se pri općinama, gradovima i županijama. Dakle, to su tijela koja su pridružena predstavničkim tijelima lokalne i regionalne samouprave, dakle pridružena su skupštinama, vijećima itd. i imaju savjetodavnu ulogu. Ustavno-pravni stručnjaci koji su komentirali ovaj vaš prijedlog, tj. prijedlog dečkiju i cura iz Mladeži HDZ-a, komentirali su da je prijedlog protivan načelu supsidijarnosti, dakle sukladno kojem bi svako pitanje moralo biti prepušteno najnižoj razini vlasti uz uvjet da je ona za to kapacitirana, a više razine vlasti kako to zazivaju dečki i cure iz mladeži HDZ-a smjele bi intervenirati samo u mjeri koja je nužna da bi se ovlast uspješno vršila. No podsjećam, savjeti mladih su savjetodavna tijela. Dakle, ona ne raspolažu nikakvim ovlastima za koje bi im uopće mogla trebati pomoć središnje države koju vi tako svesrdno namećete. Drugi problem koji vam ističu upravo ustavno-pravni stručnjaci jest u tome što bi Savjet mladih okupljao predstavnike Županijskih savjeta mladih kao da savjeti mladih gradova i općina nisu od iste važnosti, a podsjećam vas da u Hrvatskoj jesu i da nema te vrste hijerarhije između županija i gradova i općina. No, hajmo tri puta pogađati kako su se dečki i cure iz mladeži HDZ-a toga dosjetili i kojim su se motivima vodili. Dakle, da sublimiramo. Mladež HDZ-a predložila je osnivanje nadtijela u kojem će mahom biti HDZ-ovci kojim kojim će se ograničiti pravo na lokalnu samoupravu i kojim će se smanjiti prostor autonomije savjetima mladih pri tijelima lokalne samouprave. I vi nas cijelo vrijeme gledate užasno začuđeno i nije vam jasno što se nama i udrugama mladih ne sviđa. Pa ne sviđa nam se ideja da kao što je već danas vam govorila kolegica Benčić na drugoj temi sa sličnom porukom, da nam nakon tvornica, nakon radnih mjesta, nakon šuma, nakon poljoprivrede, nakon vode, nakon što pokušavate uzeti pomorsko dobro da stavite šapu eto i na mlade. Jer vas zapravo uopće ne zanima ono u što nas činično uvjeravate dok tu čitate te naučene netko vam pisao te tekstove. Vas, vama interesi mladih uopće nisu na srcu. Vama su interesi mladeži na srcu. Vi nećete da se mladi politički subjektiviziraju i angažiraju. Vi hoćete da se mladež politički aktivira i subjektivizira. Vi nećete da se društveno angažiraju, nego da se mladež o je, dečki i cure iz mladeži HDZ-a da se oni društveno angažiraju. To je vaš cilj nasilno i van procedure preuzimate mjesto za mlade i to je upravo ono zašto mladi iz ove zemlje odlaze jer je HDZ zarobio ovu državu i mladi u ovoj zemlji nemaju šta tražiti dok ste vi na vlasti. Naime, dok ste vi na vlasti ovo je zemlja isključivo za mladež HDZ-a. Gospođa Benčić, izvolite drugi dio. Puno je primjera drage kolegice i kolege zauzimanja teritorija, resursa, a evo sad vidimo i čitavih grupa ljudi od strane HDZ-a i pratim to dosta pomno jer smatram da se zaista radi o kombinaciji efekata koji ruše temeljne ustavne vrednote demokratskog poretka ali o tome ćemo jedan drugi dan. Nadam se da će o tome i Ustavni sud. Međutim, ovaj specifičan primjer stvaranja nacionalnog koordinativnog tijela koje će onda kao koordinirati sve sui generis izabrane savjete mladih u cijeloj Republici Hrvatskoj, one na lokalnoj razini i one na županijskoj me cijelo vrijeme ono baš podsjećalo na neku dramaturšku dobru priču. I dugo se nisam mogla sjetiti do evo malo prije, do malo prije na šta me podsjeća priča o Nacionalnom savjetu mladih odnosno Savjetu mladeži HDZ-a koje će se osnovati na razini Republike Hrvatske, a to je ona sa kojom počinje lord of the rings one točno to što radi zapravo ovaj prijedlog zakona, jer ovaj prijedlog zakona želi napraviti političku smjenu mladih, izabranih mladih za mladež. Jer dosta su nam popovali naravno ti mladi po savjetima, ti mladi iz civilnih udruga, ti mladi neformalno organizirani, vrijeme je za mladež. Zastupnica Balić pričala je o svim mladima, o važnosti participacije, dakle mladih u stvaranju javnih politika, njihovom aktivnom doprinosu u društvenom i političkom životu. Istovremeno, vi dolazite iz izborne jedinice u kojoj u županijskim savjetima, a to su oni županijski savjeti iz kojih će se birati predstavnici, ovaj, nacionalni savjet, ovaj one ring to rule them all, e u tim vašim županijskim savjetima, dala sam si truda, pa izanalizirala, sjedi, tko? Tko ima većinu? Mladi? Ne. Mladež HDZ-a. Evo, da vam ilustriram primjer. Brodsko-posavska. Brodsko-posavska. Od 11 članova savjeta mladih na razini županije, znate koliko je iz HDZ-a? 8. 8. U Vukovaru, većina HDZ. U Karlovcu, u Karlovačkoj županiji 6 od 11, naravno, HDZ. I sada, i sada vi meni govorite ovdje, ozbiljno mi govorite da na razini države savjet u koji će se birati predstavnici, pazi sad, županijskih savjeta mladih, gdje u većini države na županijskoj razini, kao i županijskim savjetima mladih je zapravo Mladež HDZ-a, da će na Mladež HDZ-a u nacionalni savjet izabrati nekog drugog, tko nije HDZ. Dakle vi ćete stvoriti taj nacionalni savjet, savjet na razini RH koji će se sastojati od primjerice, nekih 2/3 predstavnika ne mladih nego Mladeži HDZ-a i to je jasno, dakle to je bilo jasno udrugama mladih kad su pisale prigovore, to je bilo jasni Mreži mladih Hrvatske, to je jasno, svima onima koji godinama ne žele niti ne traže da ih koordinira neko nacionalno tijelo nego su se samo organizirali i to upravo županijski savjeti su se samoorganizirali, stvorili neformalnu koordinaciju svoju, ali ne, to nije taj ring, to nije taj prsten .../Govornik se ne razumije./... ne mogu se oni samoorganizirati, njih treba organizirati Andrej Plenković i vladajuća stranka. Dakle mene užasno zanima tko je dobio po prstima zbog prvotnog odbijanja prijedloga Mladeži HDZ-a da se u zakon integrira ovaj jedinstveni prsten koji bi trebao vladati odnosno koordinirati svim ostalima. Tko je to morao progutati knedlu pred velikim šefom jer se odbilo mladežizaciju sektora mladi? Tko je bio taj? Bila bi muha na zidu da vidim kako ga se pralo. Ustavni stručnjaci, udruge mladih, civilno društvo, svi govore, ovo je kontra ustavnog načela supsidijarnosti, a znate zašto? Jer naime, županijski savjeti ne proizlaze delegacijom nekakvom iz lokalnih savjeta mladih. Lokalni savjeti mladih imaju svoje izbore, županijski savjeti svoje. Nema nikakve veze među njima. Koja je onda logika da bi županijski savjeti iz svojih redova birali po jednog predstavnika u savjet na razini RH koji bi onda koordinirao i lokalne savjete, po kojoj logici? Kojim pravom bi netko tko je predstavnik u županijskom savjetu mogao koordinirati bilo koga na lokalnoj razini tko je samostalno izabran? Samo po logici mladežizacije. Samo po toj logici, dragi kolegice i kolege. Dakle jasno je svima kao bijeli dan da nakon 20 godina što smo uspijevali koliko-toliko, koliko-toliko, sektor mladih osigurati da se donekle samostalno razvija, što smo, što je prva participativna politika, prva participativna javna politika u RH bila zbilja ona koja se ticala nacionalne politike djelovanja za mlade, prije 20 godina. Moram reći, to nije dirao ni SDP, to nije dirao ni HDZ u 2000.-ima. Nisu dirali, pustili su to, pustili su udruge mladih da se razvijaju. Razvijali smo programe podrške, financijske podrške, institucionalne podrške, 20 godina taj sektor je kako-tako djelovao, naravno, kao i sve, svi ostali sektori u zadnjih 8 godina, njihov prostor autonomije se smanjuje, ali su donekle uspijevali. Ali ne, sada je došlo vrijeme da se i na taj dio društva stavi pečat HDZ-a i to je zbilja, ljudi, to da ste krenuli na mlade, na udruge mladih, na predstavnike mladih, to zbilja pokazuje ne samo bahatost, to pokazuje jednu vrstu straha jer vama svaka društvena kritika, pa čak i ona koja je konstruktivna je dobronamjerna je prijetnja. Trenutak kad krenete na mlade da provedete mladežizaciju, trenutak je kad mi znamo da se vi bojite kraja. I ja vjerujem da sektor mladih u Hrvatskoj će na to znati odgovoriti već na sljedećim izborima. Hvala. Zastupnica Grba-Bujević digla je povredu Poslovnika. Šta je povrijeđeno u Poslovniku? **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Evo, 238. Analizirajući, kolegica Benčić je propustila, analizirajuće druge županije, gradove je propustila reći što, što se događa u Gradu Zagrebu. Dakle 20. lipnja ove godine poništili su natječaj kojim su htjeli izabrati savjet za zdravlje zato što im se od 17 koje su tražili javilo na natječaj samo 12 valjanih kandidata. Toliko o tome koliko oni brigu imaju o mladima i koliko rade s tim istim mladima. Dobro. To je bila replika pa dobijate opomenu. Povredu Poslovnika digla je i zastupnica Benčić. Izvolite, u čemu je povrijeđen Poslovnik? **Benčić, Sandra (Možemo!)** Čl. 238, vrijeđanje i sad ću vam reći zašto. Dakle, zato jer mi nismo tražili da se jave stranačke mladeži bilo čije. Nego nam je bilo u cilju da se što više kandidatura prikupi i iz organizacija civilnog društva i od neformalnih inicijative jer vidite, da imamo vašu logiku, javili bi se samo mladež, nečija mladež bi se javila. Ali nemamo. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro i to je, i to je bila, molim vas, ne iz klupe prvo, to je bila isto replika pa dobijate i vi opomenu. U ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a govorit će poštovana zastupnica Dalija Orešković. Kolegice i kolege i HDZ-ovci. Sjećam se prvog čitanja, rasprava je bila poprilično oštra. Evo, ja ću se sada prvo obratiti kolegici Sabini Glasovac pa poručiti da potpisujem od riječi do riječi sve što je ona izgovorila u ime Kluba SDP-a, također, potpisujem sve što su izgovorili Socijaldemokrati, potpisujem od riječi do riječi sve ono što je izgovorila kolegica Benčić i kolegica Kekin u ime platforme Možemo!, posebno mi je bio simpatičan onaj dio u kojem ste HDZ-ovo uzurpiranje države usporedili sa zlom Mordora. Ali, situacija nije nimalo smiješna. Smatram da se Hrvatska nalazi u jednom izvanrednom stanju. U stanju koje se doslovno može smatrati ili kvalificirati državnim udarom. U Ustavu piše da se vlast dijeli na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu. Ulazimo u koji ono po redu tjedan štrajka pravosudnih djelatnika, sa najavom da će trajati i nadalje? u nedogled. Pod prijetnjom obustave i onih predmeta koji su se do sada smatrali žurnim i hitnim postupcima. Što to znači? Kada Andrej Plenković HDZ i njihova parlamentarna većina ne žele riješiti jedan gorući problem u pravosuđu kao jednoj od grana državne vlasti, to zapravo znači da je država u stanju paralize. Jedna grana vlasti, sudbena vlast, pravosudna vlast ne može sudjelovati u onoj kočnici, u onoj provjeri drugih grana vlasti i uspostavljanju demokratske ravnoteže vlasti i to sve skupa događa se u trenutku kada državu trese jedna od najvećih korupcijskih afera u kojoj je, zbog činjenice da je Vlada donijela uredbu o definiranju uvjeta plinskog poslovanja po logici stvari, po prirodi stvari predsjednik Vlade Andrej Plenković jedan od glavnih osumnjičenika. Sve to događa se u tjednu u kojem HS praktički odlazi na onu ljetnu stanku propisanu Ustavom i istovremeno donosi nekoliko zakona. Jedan od njih je Zakon o pomorskom dobru, jedan od njih je Zakon o izbornim jedinicama o kojima ćemo raspravljati sutra i ovaj Zakon o savjetima mladih. I postavljam sada pitanje jer o tome razmišljam čitav dan, zašto sada, u 8 i 15 mi raspravljamo o Zakonu o savjetima mladih i to svega 3 tjedna nakon što smo taj isti Zakon imali u prvom čitanju. U čemu je problem? Zašto je taj Zakon sad podjednako bitan, podjednako važan kao i Zakon o izbornim jedinicama, kao i Zakon o pomorskom dobru, kao i sve ostalo što HDZ trpa u ovaj zadnji tjedan prije ljetne stanke i prije praktički moratorija na sva javna očitovanja, javne rasprave i onu demokratsku kontrolu HS-a. Što je u ovom Zakonu toliko za HDZ-ovu vlast bitno, moćno, a da ne kažem opasno. Tijekom dana HDZ-ovci su često spominjali da se ovim Zakonom želi pojačati i ojačati politička participacija mladih i potpomognuti njihov politički angažman. Doista je to ironično, da ne kažem i uvredljivo s obzirom da po načinu funkcioniranja države i svih ključnih državnih tijela, pogotovo parlamenta kao predstavničkog tijela naroda, pokazuje da je uzalud sudjelovanje, uzalud participacija jer ako niti član HDZ-a, onda tvoj glas, onda tvoj prijedlog, onda tvoja riječ apsolutno ništa ne vrijedi. Savjeti mladih imaju savjetodavnu ulogu, dakle što god predložili ili ne predložili nije odluka. Nije nešto što će se uvažiti od strane predstavničkog tijela, samo savjet, samo prijedlog. Taj isti HDZ na razini lokalne samouprave, na razini županija i na razini samo HS-a ne uvažava, ne prihvaća niti jedan oporbeni prijedlog, amandman, riječ, kritiku, savjet, apsolutno ništa. I kako možete istovremeno ovako gazeći sve što radi opozicija, ne danas, ne ovaj tjedan nego u protekle 3 godine, dakle doslovno sustavno gazite sve, rušite apsolutno sve pred sobom, rušite institucije i onda donosite zakon koji falsificira javno savjetovanje, koji ne prihvaća ono što su mladi koji nisu članovi HDZ-a istaknuli u javnom savjetovanju unutar 3 tjedna od prvog do drugog čitanja glumite demokraciju i kažete da ovaj Zakon donosite zato što želite poboljšati položaj mladih. Pa to je lakrdija. Ne mogu naći odgovor na pitanje zašto ovaj zakon, zašto je toliko bitan, zašto ga HDZ ovako siluje i zašto se zapravo u nizu drugih tema opozicija ovako žustro buni. Kažem i sama sam u tome sudjelovala i u prvom i u drugom čitanju. I kada dolazimo do toga da se suprotno nekakvoj ustavnoj garanciji i samostalnosti lokalne i regionalne samouprave želi nametnuti jedno koordinativno tijelo, kada se zbroji koliko županijskih predstavnika mladih ima HDZ, kada se zaključi da će tom koordinativnom tijelu zapravo kumovati i stranačka mladež HDZ-a, onda je jasno da nakon što je HDZ srušio sve institucije, kako one preventivne institucije u borbi protiv korupcije tako i jaka državna kontrolna tijela. Dakle, nakon što je ispred sebe potaracao i srušio apsolutno sve brane onda je ciljem došao po mlade kao što to ukazuje opozicija. Ne samo s ciljem stvaranja jednog unisonog mišljenja kao da cijela država treba biti jedno stanje uma, jednog Borga. Stvar je indoktriniranja. Dakle, ovim zakonom nakon što je sve drugo srušeno želi se postići to da se od malih nogu od mladeži pa na dalje sustavno uspostavlja jedan mehanizam kontrole odozgora putem jedne političke stranke, putem jedne partije i to do one razine, to je ono što je paradoksalno gdje vlast apsolutno ništa ne boli. Dakle, nema odluke na koju mladež može utjecati ili savjeti mladih. Mogu predlagati, mogu zagovarati, ali nije njihova riječ zadnja. Ali oni što mogu ili barem što su do sada mogli, mogli su misliti, mogli su misliti. I sada kada ste već ove odrasle koji imaju obitelj i kredite, želju za dobrim standardom potkupili i nekoliko mandata uzastopce stvorili jednu političku klimu žetoniziranja. Dakle, žetoniziranje je postalo osim što je tragedija hrvatskog naroda, ali uobičajeni model političkog djelovanja. Žetonizirate nekog tako što ga kupite za podršku vladajućoj većini, za dizanje ruku petkom, daje mu se određene privilegije, a sada ste otišli i korak dalje, pa ovim modelom zakona mladima kažete da u buduće slobodno neće moći niti misliti. Sve će biti pod kontrolom jedne političke stranke, pod kontrolom HDZ-a. I ako u ovakvoj situaciji Hrvatski sabor ode na tu ljetnu stanku kao što to piše Ustav, ako već predsjednik Hrvatskog sabora ne želi poslušati zahtjev oporbe ja se doista nadam da će predsjednik države iskoristiti svoje ovlasti i reći ne, previše je tema o kojima bi Hrvatski sabor trebao raspravljati i na njegov zahtjev izvanredna sjednica bi se doista morala održati.

Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zakon pred nama je totalna inverzija, da ne kažem perverzija onoga što bi savjeti mladih i kakvu bi ulogu trebali imati u Republici Hrvatskoj. Zašto je tome tako govorile su kolegice i kolege prije mene, ali evo ja ću neke stvari ponoviti, neke možda povući paralele i prisnažiti zapravo ovaj argument. Čak ni od HDZ-a nisam očekivao ovoliko silovanje procedure. Mislim da si to čak do sada nikad nisu dopustili niti oni koji eto vole tako zaobići proceduru, pa lažirati javne rasprave, pa je onda ne staviti u dokument koji predlažu Hrvatskom saboru itd. A pitam se zašto? Jer razlog sigurno i to dobar razlog mora postojati, jer zašto bi inače nešto skrivali. Ovo u čega se planira pretvoriti savjete mladih me ne može, ne mogu se oteti dojmu i ne mogu ne usporediti sa studentskim zborom i konceptom studentskog zbora ako ste za njega čuli ili ikad imali doticaje sa radom istog. Studentski zbor je naime predstavničko tijelo studenata koje bi imalo, koje također ima savjetodavnu ulogu u radu sveučilišta, doduše predstavnik Studentskog zbora imaju pravo glasa na Senatu, ali čiji bi posao trebao biti unapređenje studentskog standarda, života i slično, dakle sve ono što bi savjeti mladih zapravo trebali imati u svojoj lokalnoj zajednici. I kada bi pobrajali sve te uspjehe koje je studentski zbor postigao sigurno je među zadnjima recimo slučaj mladog HDZ-ovog lava Mihovila Miokovića koji je gotovo 10000 eura javnog novca, sveučilišnog novca potrošio na mogli bi reći koješta, ali na, svakako na opremu koja nije presudna za rad studentskog zbora nit, a još manje podizanja kvalitete života studenata. I sada ako ću povući paralelu na ovo što bi trebale biti savjeti mladih, da trebali bi biti valjda ekspozitura jedne političke stranke ili da budem točniji HDZ-a. Trebale bi biti i služiti promociji HDZ-a u zemlji i inozemstvu i trebale bi služiti onome što na žalost i čemu svjedočimo već duže vrijeme, a to je sustavnom uništavanju bilo kakve političke ili druge pluralističke misli i zapravo odgajanju budućih naraštaja da rade jedino što se svaki valjda domoljubni Hrvat i Hrvatica trebaju dozvoliti a to je na svim izborima glasati naravno za HDZ. Jer zašto? Savjet mladih bi trebao biti upravo ono što ni sada nije. Zapravo i sadašnji sustav ima čitav niz nedostataka i zapravo često ne funkcionira onako kako bi trebao. Sada da vam krenem nabrajati sve općine, gradove koji nemaju formirani savjet mladih vjerojatno mi 10 minuta ne bi bilo dovoljno. Reći ću vam i zašto. Primjerice i slučaj Zagreba je tu, jer jednostavno nema dovoljno interesa za takve institucije. Zašto ih nema dovoljno? Zato što mladi ili ne žele politiku kao takvu, odnosno znaju u što će se upustiti ako u takav savjet uđu, ali isto tako zato što nema dovoljno mladih. I tu dolazimo do porazne činjenice da valjda jedini državno sankcionirani mladi koji se smiju baviti društvenim angažmanom su oni koji dolaze iz podmlatka HDZ-a. Zašto nekome smeta Mreža mladih Hrvatske? Zašto ona ne može biti kao što je bila do sada i to nitko nije dovodio u pitanje, međunarodno priznata organizacija mladih u Republici Hrvatskoj, nego ćemo sad imati neku Frankenstein kompoziciju u kojoj će također biti birani mladi HDZ-ovci, valjda one koje se odgaja za karijeru u diplomaciji ili nešto slično. Zašto se nismo posvetili poboljšanju postojećeg zakona, zašto Savjet mladih nismo depolitizirali nego ga uporno i dalje sve više politiziramo. Jer kako sam rekao na početku ovakav prijedlog zakona je inverzija onoga što bi savjeti mladih trebali biti. I zapravo meni nije strana ideja ovoga o čemu je govorila i kolegica Benčić, a to je neuvrštavanje političkih podmladaka u radove savjeta mladih. Politički podmlaci imaju platforme, imaju načine za artikuliranje svojih potreba i stavova i kroz druge načine rada uključujući i javni rad, dakle konferencije za tisak, kroz rad u svojim strankama, kroz radove u gradskim vijećima, odnosno općinskim vijećima vijećima i županijskim skupštinama i na kraju sa lista tih istih stranaka koje predstavljaju. Neorganizirani mladi, nevladine organizacije koje se bave problematikom mladih, pa ako ćemo reći i nacionalne manjine to najčešće nemaju. Savjet mladih kao i savjetodavno tijelo uostalom bi zapravo trebalo služiti kao outlet za artikulaciju upravo njihovih potreba, njihovih prijedloga, njihovih kritika postojećih politika, ali ne. Evo mi ćemo kroz ovo i dalje ograničavati, cenzurirati ili samo cenzurirati još gore i slati jednu jako, jako dobru poruku a to je nema vam demokracije, odnosno demokracija je samo hvala kada glasate za HDZ, odnosno mladi što trebate napraviti ako ste još u Hrvatskoj pa učlanite se u HDZ, jer to je valjda jedini način da bilo koji svoj interes ispunite ili da na bilo koji način artikulirate svoju potrebu. I zapravo i s tim ću završiti. Porazno je gledati kako nam je HDZ ukrao sadašnjost. Evo zadnje što se dogodilo jest plinska afera, a sada nam valjda pokušavate ukrasti i budućnost, valjda od naših mladih napraviti zombije i daljnje ih obeshrabriti u bilo kakvom društvenom angažmanu i reći jedina budućnost je u plavoj iskaznici, jer evo tako smo imali prilike čuti i sa ove govornice i u ovome Visokome domu. Hvala. s imenom i prezimenom)** Zahvaljujem. Mislim da se desetljećima u Hrvatskoj zanemaruje moć kritičkog mišljenja, odnosno mislim da se u kritičnom promišljanju, u sagledavanju realne situacije vidjela najveća opasnost i najveća prijetnja vlasti kakvu je Hrvatska imala do sada. Mislim da su mladi imali najveću šansu da u tom smislu naprave nekakav preokret i promjenu, a ovim zakonom se takva prilika gasi. Što mislite može li se nekim jednostavnim amandmanom kao što je to do sada bilo predloženo u smislu brisanja ove odredbe o nacionalnom koordinativnom tijelu ispraviti smjer kojim je HDZ kroz ovaj novi zakon, izmjenu zakona krenuo? Domagoj (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo kolegice. Mislim da niti jedan amandman ne može promijeniti zapravo pravu namjenu ovoga zakona, iako bi bilo dobro da se ova odredba obriše, ali najbolji amandman bi bio da se ovaj zakon povuče jednostavno. valjda bilo mislim najkvalitetnije, jer mladi koji su mogli biti nositelji promjena i koji su trebali biti nositelji promjena nisu u Hrvatskoj, oni su u Irskoj, u Njemačkoj, u Francuskoj, u SAD-u, svugdje po Europi ćete ih naći. A mnogi od njih, razgovarajući sa njima budući da ću više moje generacije sresti na žalost na ulicama Dublina nego Osijeka pričajući sa njima znate što vam kažu zašto su otišli? Mnogi od njih su imali poslove, ali nisu mogli više trpiti nepravdu, nisu više mogli trpiti stanje u našem društvu, nisu više mogli trpiti krađu države koja im se događa pred očima. Jer izgleda da zakoni ove države su namijenjeni da služe pojedincima ili političkim strankama, a ne građanima. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Ante Bačić, sljedeći će govoriti. Izvolite. **Bačić, Ante (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Evo na početku trebam poslati poruku da smo za ovaj zakon. Za razliku od kolege trebamo ga definitivno donijeti i da smo bili malo obzirniji, malo pametniji iskoristili bi ovih nekoliko sati rasprave bez obzira u koliko je ona sati da budemo malo pozitivni, da priđemo pozitivnim primjerima što se sve donijelo od prošlog zakona, kakva je koordinacija sa središnjim uredom, što je Vlada sve napravila, što bi trebalo još biti bolje i mogli smo mladima poslati jednu pozitivnu poruku. Ovako smo pričali o teškoj negativi, znači pričali smo da ovaj zakon je nepotreban, pričali smo da ovo tijelo koje će se osnovati je nepotrebno, da mladi nemaju nikakve budućnosti u Republici Hrvatskoj, a nismo bili iskreni, bar ova polovica koja se javila na početku u ime klubova nismo bili iskreni čije interese ovdje branimo, za koga lobiramo i to nije ništa loše. Znači ne govorim to u nikakvom negativnom kontekstu pošto ste vi zastupali određenu stranu koja se javila sa primjedbama na ovaj zakon, određenih tih udruga i to je sve super, sve legitimno. Ja nemam protiv toga ništa, ali imam samo protiv te negative. Znači mogli smo to malo pozitivnije izvest i možda na ovaj zakon dati još nekoliko prijedloga, a i samoj državnoj tajnici ukazati na neke probleme koje mi vidimo na terenu i koje bi voljeli promijeniti ne samo ovim zakonom, nego i još mnogo drugih zakona koji se odnose na mlade. Dobili smo izvješće vezano za provedbu, tj. možemo ga naći na webu vezano za provedbu samoga Zakona o savjetima mladih i već desetljećima, još od prošloga zakona na koji evo imao sam privilegiju i osobno sudjelovati u izradi istoga. Nekako slični problemi se vrte, statistika nam je definitivno bolja, ali ja priznajem ovdje, ne trebamo biti zadovoljni statistikom, posebice kada pričamo o savjetima mladih i njihovom broju i njihovom načinu osnivanja, ne samo, ne načinu osnivanja, nego brojčanosti na samom terenu i moramo pričati o tome i to je ono što trebamo danas-sutra mijenjati i nadam se da ćemo i ovim Zakonom potaknuti određene jedinice lokalne i područne samouprave na malo ubrzaniju ubrzaniju provedbu, ne samo zakona nego i određenih propisa koje su donijela na lokalnoj razini. Ali, moram pohvaliti državnu tajnicu jer sam malo uspoređivao neke primjedbe koje smo dobili, ne samo primjedbe na ovaj Zakon, koji evo, 50% vidi se da usvojeni i dobro je da je bilo primjedbi, bilo je preko 78 komentara, što je super stvar, ali gledajući na terenu, ono što je bilo problematično u samom djelovanju savjeta mladih, vidim da je državna tajnica prepoznala i uvrstila u ovaj Zakon. Tako da imamo od pojednostavljenoga osnivanja, smanjenja broja članova za pojedine razrede, razrede, veličine općina i gradova, što smo čuli od nekih kolega, 3 je jako malo savjetu mladih, je 3 jako malo, ali u određenim, zašto je osnovano između 12 i 20% savjeta mladih? Zato što u pojedinim općinama i gradovima ne možete naći 3 aktivne osobe. Okomili ste se ovdje na Mladež HDZ-a i dali jako puno prostora Mladeži HDZ-a, što vam ovim putem i zahvaljujem u njihovo ime jer je ipak to najveći pomladak u RH, okomili ste okomili ste se na pomlatke ostale, znači vidite, vidite strukturu i sastav savjeta mladih, znači zašto bi branili određenoj stranci i pomlatku određene stranke da kandidira svoje članove u savjet mladih? Zašto, zašto mlade tjerate od politike? Pa nije politika samo ovaj Sabor ovdje gdje vi vjerojatno čuvate svoje pozicije, 3., 4., 5. mandat i ne želite možda da se netko približi ovdje, politika je sve, politika je i rad u određenoj školi, politika je rad u određenoj udruzi, politika je rad u određenoj zajednici, svak provodi određenu politiku, a zašto vi i mi općenito kao političari dajemo negativnu konotaciju politike? I takvu poruku šaljemo mladima, nemojte se bavit politikom, nemojte slučajno kao članovi određenog udruženja ili određene stranke ili određene ovaj, zajednice se kandidirati negdje jer to je jako, jako negativno. Tako da, jako smo falili, išli smo u krivom smjeru, po mom mišljenju i mogli smo tu puno otvorenije i kvalitetnije popričat. Što se tiče, ponavljam, toga broja, osobno sam prolazio stotine općina baš moleći da se osnivaju ovakve stvari poput savjeta mladih, jednostavno troje aktivnih mladih ljudi u određenoj općini ne možete nagovoriti za ovo, zato se i mijenjao zakon, zato se sad mogu predlagati neformalne skupine određene pojedince, da ne treba biti formalna, formalni formalni prijedlog određene ili stranke ili udruge jer u pojedinim općinama i nema toliko aktivnih udruga, da bi napunili savjet mladih. Dobro je, dobro je i to je ono što je bilo boljka u samom funkcioniranju savjeta mladih da nametnemo predstavničkom tijelu da odmah nakon konstituirajuće sjednice ide u provedbu osnivanja savjeta mladih. Evo, čuli smo kolege iz Zagreba, ja ne znam je l' nova gradska uprava provela ovaj Zakon, jer imamo savjet mladih iz nekih prošlih vremena. prošlih vremena. Dobra je stvar, normalne tehničke naravi da se sjednice mogu voditi elektroničkim putem jer moramo se prilagoditi, normalno i vremenu i puno je nekakvih pitanja kojima se treba raspraviti i ne treba se uvijek fizički nalaziti i ono što se sjećam od prošloga, prošle izrade zadnjega zakona bila je ova velika fama oko uvođenja naknada. Uvesti, mislim ovo je i minimalno što se moglo uvesti članovima savjeta mladih, baš za osnovne troškove pri svome djelovanju, tako da evo, drago mi je da se na tom nismo ovdje fokusirali kao prošli puta i jednostavno bili, bili protiv toga. Čuli smo ovdje da ima, da u RH ima 12 aktivnih savjeta mladih, znači moramo itekako puno toga napraviti ne bi li povećali taj broj, a mi smo ovdje raspravljali kao da savjeti mladih funkcioniraju u 100 postotnom obliku i sada je velika borba tko će biti u Savjetu mladih RH. Daj Bože da imamo tisuće i tisuće prijedloga i da određene općine i gradovi i županiji, županije da moraju danima vijećati tko će biti u savjetima mladih, ali nažalost ljudi, raspitajte se, takva situacija nije. Znači sa članove savjeta mladih, a to samo možemo raspravljati sociološki i na 100 drugih načina zašto je to tako danas i zašto nemamo nekoga većega aktivizma u jedinicama lokalne i područne samouprave, nažalost danas da bi popunili savjete mladih ili ako je određeni gradonačelnik ili načelnik odgovoran i želi imati to tijelo i želi imati određene mlade osobe da ga savjetuju ili predstavničko tijelo, on se mora itekako pomučiti da bi napunio to tijelo, a mi ovdje pričamo kao da su oni na plaći u savjetu mladih RH i evo, tuče se mladež, Forum SDP-a, svi se tuku da bi ušli u u taj savjet mladih. Šta, da bi održali sjednicu jednom u 3 mjeseca ovaj, potrošili svoje vrijeme i za dobrobit ovoga društva? Znači totalno kriva koncepcija i ne znam, ne znam, ponavljam, ne znam zašto smo išli u tom smjeru. Načelo supsidijarnosti mislim da je smiješno uopće da spominjemo kada uspoređujemo tijela od općinskih, županijskih, tj. gradskih, županijskih i Savjeta mladih RH, ovaj potez da osnujemo Savjet mladih RH je odlična stvar, trebamo što više tijela gdje će mladi moći iznijeti svoje ideje, gdje će moći utjecati na odluke Vlade, mislim, kolegica iz našega kluba je spomenila 2,4 milijarde eura ulaganju ulaganju u mjeru ovaj ove Vlade od 100 postotnog povećanja stipendija do ukidanja doprinosa za zapošljavanje mladih, itd., koordinativnih tijela mladih koji će vršiti pritisak i na državnu tajnicu i na bilo kojeg ministra i na sutra, ako treba i premijera, ne bi li proveli odluke nekoga tko možda taj dio u tom trenutku ne vidi i ne vidi da trebamo se, ne znam, u dijelu studentskog standarda ili u dijelu vezano za učenike nešto povećati, nešto Tako da definitivno apsolutno podrška ovome. Žao mi je, ponavljam, što nismo bili otvoreni jer sve ove udruge što smo spomenuli, i Mrežu mladih Hrvatske i mnoge druge koji su itekako godinama aktivni, koji mislim da su čak u ovaj, organizirali na prošlome savjetovanju vezano za zakon, organizaciju određenih skupina, da davaju svoje komentare, znači znači to nije ništa negativno, dapače. Tko njima brani i ne brani i dandanas su zastupljeni u savjetima mladih i bit će sutra zastupljeni u savjetima mladih, ali ovdje želimo jedno legitimno tj. želimo jedno tijelo koje će imati legitimitet, koje će predstavljati mlade RH i unutar države i van RH u određenim tijelima jer kao što znate i kao što vidite, sudjelujemo sve više tijela i na EU razini i na svjetskoj razini imamo i onoga delegata u UN-u koji delegata u UN-u koji je zadužen za pitanja mladih, tako da, to su sve pitanja koja uz državnu tajnicu određene koordinacije i određena tijela mladih moraju davati svoje prijedloge, moraju predlagati ljude u ta tijela. evo žao mi je, pri kraju smo rasprave, ne vjerujem da ćemo se sad uspjeti vratiti u ovaj, u neku pozitivu, ali evo, mislim da nismo poslali dobru poruku mladima, ali ponovit ćemo ponovo. Hvala vam. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo cijeli niz replika na vaše izlaganje. Prva je Ljubica (HDZ)** Hvala lijepa potpredsjedniče. Uvaženi kolega, složiti ću se sa vama da je ova rasprava trebala biti pozitivnija upravo zato što se radi o mladima. Čudi me silno napadanje Mladeži HDZ-a kad samo da se Mreža mladih deklarira kao pomladak stranke Možemo!. Na listama stranke Možemo! su bili predstavnici Mreže mladih, a gradonačelnika Grada Zagreba je naravno bio i predsjednik Mreže mladih. Ja svakako sam mišljenja da je ovaj Zakon otvoreniji i da se trebaju uključiti mladi iz svih političkih opcija, ali jednako tako i predstavnici civilnog društva i svih drugih organizacija kako bismo imali veći broj mladih koji će naravno, dati svoje prijedloge koji evo, uveliko znaju biti korisni svima nama. pozdravljam pozitivne pomake koji su se dogodili ovdje u ovom Zakonu i svakako očekujem veće uključivanje svih mladih i svakako podržavam da, kada raspravljamo o mladima … .../Upadica: Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolegice Maksimčuk, slažem se s vama. Mislim, zato mi je, zato sam apelirao, žao mi je što nismo otvoreno raspravili neke teme jer nažalost civilno društvo je ostao nekako ekskluzivni klub ljevice. Sad, zašto se to dogodilo, možda radi neaktivnosti određenih skupina sa centra ili desno i onda su tu normalno ovaj imali svoj nekakvi prostor djelovanja, evo, znamo i sami da dosta njih i potiče iz takvih udruga i da je dosta njih ostvarilo poslije i političku karijeru upravo na tom, na aktivizmu i tu, ponavljam, nije ništa loše. Ali ne morate radi lobiranja određene skupine ili određene udruge koja je navikla na određena financiranja, određena sredstva i određenu zastupljenost, sad vas smetaju svi drugi. Znači Mladež HDZ-a, ponovi tisuću puta za govornicom i on se mora posramiti uključit bilo di. Ne, dapače, uključite se svi, uključit ćemo se mi, uključit će se bilo tko drugi tko želi bit aktivan u ovom. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega. Da, mogu reći da je i sramotna rasprava od zastupnica iz stranke Možemo! i iz Dalije Orešković i svih drugih koji nas optužuju za pogodovanje HDZ-u i Mladeži i optužuju nas da smo u panici. Panika vlada samo kod njih što je vidljivo iz rasprave Sandre Benčić jer Mreža mladih izgubila je monopol koju je do sada imala, a ona ju je stvarala, ona se jako puno trudila oko upravo te Mreže mladih, odnosno te udruge. Pobrojala je lijepo koji su sve članovi HDZ-a u onim .../nerazumljivo/... županijama u kojima je na vlasti HDZ, ali je izbjegla spomenuti da je drugačiji sastav u Gradu Zagrebu, tamo su naravno, svi iz Možemo!, kao i onim županijama gdje su na vlasti SDP-ovi župani i neki drugi, da ne kažem da postoji županija u kojoj je župan jasno rekao da ne želi neke članove u savjetu mladih

pravu i drago mi je da, da, da ste ovo srčano ovaj, iznijeli. Jednostavno, nabija se kompleks određenim skupinama u društvu. Ne trebamo pričat sad o strankama, je li to Mladež HDZ-a, je li to Forum SDP-a ili bilo tko drugi, ali jednostavna je politika iako su svi oni potakli iz određenih skupina, iz određenog aktivizma koji je propao na svim razinama, ali oni imaju jednostavnu formulu ne bi li obeshrabrili druge, a to je samo, naglašavaj, naglašavaj, potiči, potiči, spominji, spominji imenom i prezimenom ne bi li vam nabili krivnju da se sutra za išta kandidirate. Jednostavno žele stvoriti ovo društvo gdje je nešto za njih dozvoljeno, ako je za njih dozvoljeno, ne smije se nitko tome približiti, ali normalno, nismo do sada to dopustili, nećemo ni od sada. Hvala. Marijana (HDZ)** Zahvaljujem poštovani predsjedavajući. Poštovani kolega Bačić, u nacionalnom zakonodavstvu ne postoji nacionalno vijeće mladih niti je za to imenovana iti jedna udruga u RH. Ovim izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih, budući u Hrvatskoj do danas nije, kao što sam rekla, imenovano krovno tijelo za mlade, omogućit će se osnivanje Savjeta mladih RH, pa možete li, molim vas, za onaj dio kolegica i kolega koji očito nisu shvatili njegovu ulogu ponoviti što ono predstavlja i hoće li se njime ojačati ili umanjiti načelo supsidijarnosti. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Bačić. **Bačić, Ante (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolegice Balić, dosta su ovdje kolegica i kolega povlačilo na to načelo supsidijarnosti koje ovdje nema i nekakve ustavne stručnjake koji su to spominjali, znači ovdje nema nikakvog spomena vezano za povredu ikakvoga načela ili da će ovakvom, ovakvim Savjetom mladih RH doći do ikakve derogacije ili županijskih ili gradskih ili općinskih savjeta mladih, svatko ima svoju ulogu, ali jednostavno i središnji uredi i Vlada RH je prepoznala i to je dobro prepoznala, da fali jedno koordinativno tijelo, na čelu koje će imati točan, jasan sastav, ali i tijelo koje će sutra predstavljati mlade, izabrane mlade sa svojih jedinica lokalne, područne samouprave, tj. u ovom slučaju regionalne predstavljat u određenim odborima i tijelima što EU, što UN-a, što svijeta tako da to povlačena supsidijarnost jednostavno je samo krinka ne želimo te ljude da nas predstavljaju negdi. Zašto? Zato što mi već povlačimo …/Govornik se ne razumije./… Poštovani kolega Bačić, vi ste u svom izlaganju spomenuli mladež. Pa meni je zapravo i drago da su nas i kolegice sa ove moje desne strane tokom današnje rasprave podsjetile na našu mladež i koliko je ona vrijedna i koliko joj zapravo i svi mi trebamo dati pažnju, koliko je spomenuta tokom današnje rasprave zapravo sve nas to i veseli. Ali ste spomenuli u svome da imate iskustva i da ste sudjelovali u radu ne samo savjeta, nego i u pripremi materijala i drago mi je da ste spomenuli posebice ovaj manji broj u jedinicama lokalne samouprave za savjet mladih. Napomenuo sam da dolazim iz jedne od takvih i zapravo će biti prilika da Savjet mladih i radi na zadovoljavajući način. No, ja bih vas između ostaloga i zamolio da spomenete zapravo ove najbitnije stvari koje držite u ovom novom prijedlogu nacrta zakona. bježati od toga i dobro da kolegice i kolege spominju mladež Hrvatske demokratske zajednice, jer mladež Hrvatske demokratske zajednice najveći i najsnažniji pomladak određene stranke u Republici Hrvatskoj. Ne trebaju kolegice iz SDP-a ili već kako se zove negodovati. Ja hvalim ako treba i Forum mladih koji je itekako aktivno sudjelovao u svakom savjetu mladih. Evo konkretno Splitsko-dalmatinskoj županiji i grada Splita i uvijek je bilo ravnomjerno rasprostranjeno bez obzira na to tko je bio na vlasti i nije se nikome uskraćivalo određeni oblik aktivizma. Određene kolege žele da se sve bira pod navodnike preko natječaja, a kada evo na čelu su grada Zagreba, ne znam tko ga postavlja na određene funkcije. Ne vjerujem da postavljaju baš preko natječaja, ne vjerujem da traže neke Japance menadžere, nego ipak su odabrali među sobom. Svi su braća, sestre, zastupnica Bedeković. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala vam lijepa. Poštovani kolega slažem se sa vama da je današnja rasprava zaista otišla u jednom potpuno krivom smjeru. Zapravo ovaj zakon suština je u tome da ovaj zakon treba zapravo dati potporu, dakle svim mladima, potporu različitim formalnim, neformalnim skupinama mladih, ohrabriti mlade, poticati ih da participiraju u javnom i u političkom životu. Dakle, dati potporu svima bez obzira na političku opciju. To što u Savjetima mladih djeluje puno mladih koji su članovi HDZ-a to je činjenica i tome je tako i to je super. Pozivam sve mlade, svih političkih opcija da se, dakle uključe u savjete mladih, da daju svoj doprinos i da participiraju. To zapravo daje kvalitetu dodatnu i dodanu vrijednost savjetima mladih na način kao što su oni zamišljeni ovim izmjenama i dopunama zakona. I treba govoriti zapravo o pozitivnim stvarima, o 2,4 milijarde

još pod dojmom prve rasprave gdje smo se dosta sukobljavali, pa smo nastavili tako i na Zakonu o savjetima mladih što je bilo krajnje nepotrebno. Trebali smo ovih nekoliko sati itekako potrošiti na poticanje mladih na aktivizam. Čujemo sa sa na žalost lijeve strane sabornice ljude koji su političari 5, 10, 15, 20 godina, da govore da je politika zlo i da mladi ne trebaju ići u politiku jer ako su u politici nemojte se, tj. ne smijete se kandidirati za određena mjesta, a tu su ušli zato što su bili u podmlatku određene stranke svi oni koji su se javili. Znači nisu ušli zato što su bili na natječaju ili bili su najbolji đaci ili ne znam što. Bili su u podmlatku te te stranke, a sad im to smeta. Sad ne znam, netko bi zločest rekao da čuvaju svoja mjesta i ne daju mladima da se aktivira ali je jednostavno prevelika kontradiktornost. Zahvaljujem. **Reiner, Željko Kolega Bačiću apelirali ste na neki način na nas i izrazili nezadovoljstvo jer nismo više afirmativno otvarali neke teme koje se tiču mladih. Jesmo, ja ću to samo podsjetiti u prvom čitanju. A sad da ja vas nešto pitam. Kad govorimo o ulaganjima u mlade i važnosti prioritetima ovoj Vladi mladih zašto mi šest godina nismo imali Nacionalni plan za mlade? I zašto sad kad smo ga dobili nakon šest godina je ono šupalj kao švicarski sir? Neke stvari uopće ne pokriva koje tište mlade i zašto se iz proračuna ne izdvaja niti cent, euro cent više za implementaciju tog novog Nacionalnog plana za mlade što znači da će zapravo situacija i stanje ostati onakvo kakvo jest a ono sigurno nije dovoljno dobro. Zašto se vi niste malo više tu angažirali da ukažete i ovom Državnom uredu za demografiju i mlade

Vi bi puno pisali, a malo bi radili. Znači ovo je jedina Vlada koja je od 2016. godine od kretanja u izbore, znači jedina stranka, Hrvatska demokratska zajednica jedina stranka koja je imala uopće program za mlade, koja je imala u svakoj izbornoj jedinici predstavnika mladoga, bira bolju budućnost ako se sjećate, koja je i u zadnjoj izbornoj kampanji imala svoj program isključivo za mlade i ja, možemo ga proći skupa od točke do točke je sve, znači sve šta je obećano u programu je realizirano do dana današnjega. Znači jedina stranka Hrvatska demokratska zajednica. Da vam sad nabrajam od ovih 2,4 milijarde eura da vam nabrajam kolika je razlika između vaše Vlade i naše što se tiče ulaganja konkretno u mlade, znači samo pozitivne stvari mogli bi ovdje raspravljat danima. Zahvaljujem. Kolega Bačić da vas osvijestim država nije jednako HDZ. To što ste vi imali HDZ-ov stranački program ili plan za mlade niste imali Nacionalni program za mlade šest godina. Dakle, ako nešto mislite raditi mimo dokumentacije onda to tako recite radili smo mimo dokumentacije da se nigdje ne evidentira, a ne vi biste … …/Upadica Reiner: Dobro./… … pisali a ne biste bila replika, pa vam isto tako na žalost moram dati opomenu. To vam je treća opomena i moram oduzeti riječ do kraja rasprave o ovoj temi. Kolega Bačić jeste sigurni da želite i vi povredu Poslovnika? Dobro. Izvolite. Šta je povrijeđeno u Poslovniku? **Bačić, Ante (HDZ)** govorenje neistine tj. nabacivanje meni da sam vrijeđao ikoga, znači ja nisam rekao država ja sam rekao jedina stranka Hrvatska demokratska zajednica je na izborima imala program za mlade. Znači, ja nisam rekao da je država imala, nego da smo mi imali. A šta se tiče samoga papira o kojem ste vi opsjednuti jel' ga imamo danas? Imamo. Jel' neki problem? Jer nismo ovaj zakon od 2014. mijenjali, jel' to znači da treba sve stati. To je šest godina. I nije se ništa napravilo u šest godina. Jadni sidimo i čitamo beletristiku. **Reiner, Željko (HDZ)** Hajde nemojmo, nemojmo sa mjesta. Onda otiđite van ako ne možete slušati. Nemojte meni dobacivati jel'? Niti bilo kome drugome, budite pristojni. Repliku ima poštovani zastupnik Šimičević, a kolega Bačić ima drugu opomenu. Izvolite kolega Šimičević. prijedlog? Ne nemamo, važno je da smo, a ono što mi trebamo napraviti je doista ako imamo neki prijedlog onda ga ovdje i dati. Ja sam radio u sustavu odgoja i obrazovanja i znam kako je teško, imali smo Vijeće učenika i s druge strane jasno i Vijeće roditelja. Jako je teško to bilo ustrojiti, jako je teško dati ljudima ideju da oni budu aktivni dio tog procesa, da budu stvaratelji, da budu nositelji određene aktivnosti. Što želim reći? Mi kod mladih moramo razvijati empatiju, moramo razvijati pripadnost zajednici, moramo ih uključiti u volontiranje, u zajednicu

očekujem da će to biti sve divno i krasno tako i od kolegice Sabine i kolegice Mirele, jer ja se i dalje nadam da će one bit pozitivnije, da će one shvatiti intenciju Vlade Republike Hrvatske, da će one podržati određene stvari, ali shvaćam i ulogu oporbe. To je sve normalno i legitimno i normalno je da trebaju biti protiv određenih stvari. Ali se slažem i sa vama budite i protiv, nema frke, ali dajte protiv smo, ali to treba na ovaj i ovaj način. A ne protiv smo, zašto mora postojati Savjet mladih Republike Hrvatske, a ne vidim alternativu. Alternativa je samo nastavimo ova ekipa iz udruge odakle smo mi proizašli oni mogu i dalje jahati, ali nitko novi ne smije se približavati. Ne možemo tako pričati. Dajmo alternativu, recite radi toga i toga to ne smije postojati, a ne smije postojati i točka zato što je HDZ to predložio. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Hvala potpredsjedniče Sabora. Evo ja bih malo podsjetila da je SDP u Nacionalnom programu za mlade imao samo tridesetak posto provedenih mjera, a podsjetit ću vas da je upravo ova Vlada i gospođa Josić kao državna tajnica baš baš danas, evo baš danas potpisala ugovore sa 43 jedinice, područne jedinice gradova i općina sa 785 tisuća eura za bespovratna sredstva za mlade obitelji i mlade za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladih obitelji i mladih za 2023. godinu, a osigurana su i sredstva od 7,9 milijuna eura za 2024. i 2025. godinu. Toliko o tome ono što ste sami rekli, neki pišu a niš ne provedu, a neki pišu i provedu to što su nakanili. Hvala. šest godina što je Vlada sve učinila, teško je sve nabrojati. Samo je dovoljna ova cifra od 2,4 milijarde eura. Dosta je ljudi i osnivanja samoga središnjeg ureda pitalo svrsishodnost što će nam to, zašto? I danas imamo određene rezultate. Moramo se ovdje veseliti da već pokazatelji koji su evo i nedavno bili na svim dnevnicima hvala bogu, za 2022. godinu micanje određenih trendova od zapošljivosti mladih, od pada broja nezaposlenosti, ali i onaj super podatak da imamo sad sve veći priliv i povratak mladih u Hrvatsku. To je nešto što ovdje ne pričamo valjda zato šta moramo držati određenu dozu negativnosti inače neće biti svrhe postojanja određenih skupina političara. Zahvaljujem. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Bačić, nismo mi iznenađeni što oporba ne može prihvatiti ako je nešto dobro. Upravo ove izmjene i dopune Zakona o savjetima mladima su dobre, idu na ruku i mladima i općinama i gradovima i županijama i ovaj zakon ne preferira ni boju, ni političku stranku već mlade kao savjetodavno ili koordinativno tijelo. Mladi se moraju uključivati u rad i aktivnost i u sve sfere društva i na svim razinama i moramo biti sretni da ih imamo što više bili oni u Hrvatskoj demokratskoj zajednici članovi ili u drugim političkim strankama, pa molim vas komentar. ne zna svak što je savjet mladih, ja ću samo pročitati i da ne bi slučajno bilo misli da u savjetu mladih su samo stranke ili nekakvi samo pomladci stranaka, mlade u savjet mladih predlažu udruge koje, hvala Bogu, na svim razinama i u cijeloj državi imamo odlične, udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnosti opredijeljene za rad mladih, za rad sa mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih strukovnih organizacija u RH i ono najbitnije za male općine i manje gradove, neformalne skupine mladih jer nemaju sve, nemaju određene udruge svoje podružnice ili .../nerazumljivo/... ili nisu osnovane u određenim manjih gradovima i općinama i zato mogu i neformalne skupine mladih nekoga kandidirati. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će govoriti poštovani zastupnik Erik Fabijanić, izvolite. Uvaženi potpredsjedniče, kolegice i kolege, predstavnici predlagatelja. U raspravi u ime kluba zaparalo mi je uši, ono, jedna sintagma ili, onda sam shvatio da je floskula, dakle, di se kaže da su mladi ravnopravni partner Vlade u digitalizaciji Hrvatske. Pa sam onda išao gledati nacrt prijedloga Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. g., da ja vidim gdje u toj Strategiji piše da su mladi ravnopravni partneri Vlade u digitalizaciji Hrvatske. Našao sam samo jednu rubriku pod naslovom redefiniranje upisnih kvota u srednjem obrazovanju s ciljem bolje pripreme za studiranje i uspješan završetak STEM studija. Ako je to vama ravnopravno partnerstvo, skidam kapu. No dobro. Ovdje je riječ o dakle o jednoj sintagmi koja međutim, ne oslikava se ni u ovom Zakonu. Ne. Mi ovdje po načinu koji je vezan za izbor, savjete, savjeta mladih uvodimo delegatski sustav. Dakle gradovi i općine formiraju svoje, onda imaju delegata za županija, onda županija bira delegata za državu. To je delegatski sustav iz socijalističkog samoupravljanja, a netko bi rekao iz demokratskog centralizma jer to je to. Županije imaju svoje ovlasti, država ima svoje ovlasti po pitanju mladih i po pitanju pa ako hoćemo i kod obrazovanja, gradovi i općine imaju osnovne škole, nešto imaju i županije, ali imaju srednje škole, država ima fakultete, ako gledamo samo u segmentu obrazovanja. To su različite ovlasti, Zašto ne bi i dakako da imamo udruge koje su vezane za, neke su na samo na lokalnoj razini, neke su registrirane na regionalnoj razini, a neke su registrirane i za državnu razinu. Prema tome, ha dobro, ako želite uvesti delegatski sustav, uvedite ga. Dakako, moju podršku za delegatski sustav u kojemu sam skoro živio ovaj pola života nećete, nećete dobiti. E sad, mene interesira još jedna druga stvar jer sam išao uspoređivati malo, kaže u članku, da i u onom dijelu koji idemo analogiju, dakle savjete mladih općina i gradova osniva predstavničko tijelo, a državno ne osniva parlament, dakle ne osniva Sabor nego osniva tijelo državne uprave nadležno za mlade. Zašto? Zašto nema tu analogije sa, .../nerazumljivo/... dakle tu je već druga nelogičnost. E, a onda imamo još jedan, po meni jako lijepo biser, a to je vezano za limitiranje u čl. 22, dakle jedinice područne i lokalne samouprave u okviru raspoloživih sredstava mogu mladima dati najviše 27 euro mjesečno. Kad to pomnožite, pretvorite u kune, pa onda to pomnožite sa 12, onda ćete doći do iznosa od nekih 2400 kuna, koja kuna više. Jedinicama lokalne samouprave sa općinama, stanovništvom do 1000 stanovnika godišnja naknada gradskog vijećnika, a time i radnih tijela je od 4000 kuna. Od 4000 kuna. Za stanovnike do 1000, općini do 1000, do 4000 kuna, a onda još na ovih 27 eura, dakle u Zakonu o jedinicama lokalne i područne samouprave bar piše da je to neto 4000 kuna, a ovdje ovih 27 eura najviše, pazite. Najviše, ne d'o Bog dat više. Ne znate je li bruto ili je neto, je li bruto ili je neto? Ja bih ovdje napisao najmanje 27 eura. I sad još jedna stvar, dakle kad sam ja već delegat, dakle .../Govornik se ne razumije./... izabran, onda sam dva puta delegat na županijskoj i onda na državnoj razini, e za državnu razinu ne smijem dobit ni kinte, plaćaju mi se samo putni troškovi. Dakle član sam u 3 savjeta, a mogu dobit plaću najviše za jedan, jednu naknadu od najviše 27 eura. Dakle to je ono, to je briga za mlade. To je briga za mlade. Pa ajmo im dat, ja sam mislio da ćemo se bar malo modernizirat, pa dajmo tim ljudima barem ECTS bodove, znate, neke države to imaju, imaju ECTS bodove i ako volontiraju za Unicef ili ako rade druge stvari, da ako se bave bilo kojom društvenom djelatnošću jer time isto možemo mlade mlade privući za taj dio. Dakle ako radim 3 posla nemam pravo na 3 naknade, imam pravo samo na jednu jer to valda nekakav sukob interesa, ne znam. u svakom slučaju, to je tome tako. Ima gradova koji imaju već centre mladih, recimo, grad Rijeka ima nešto što se zove Dom mladih, možete ga ići posjetiti, a što se tiče problema mladih, ovdje govorimo o udrugama, o studentima, da, jedna je stvar studentskog standarda, ali ljudi kod nas odlaze baš zato što pišemo ovakve zakone, između ostaloga, ne znaš je li neto Ja mislim da Mladež HDZ-a bi napisala 100% s punim povjerenjem odgovorno tvrdim, bolji zakon od onoga kojeg smo ovdje dobili. Dakle Mladež HDZ-a ima potpuno moje povjerenje da napiše sami taj zakon od ove pisanije koju smo dobili. Zahvaljujem. Repliku ima poštovani zastupnik Bačić. i nije se smjelo spomenuti naknada za rad. Znači to je bilo ko da spominjete da im dajete pištolj u ruke. Naknada za rad je bilo ni čut sa lijevog sprektra upravo od ovih udruga koje sada branite jer oni imaju pravo na fondove, oni imaju pravo na raditi, oni imaju pravo sve ali ne daj bože da mladome u predstavničkome tijelu daš nešto. Ali evo moj prijedlog svima vama, ako vas zanima savjet mladih. Neki od vas su članovi županijskih skupština, ali svatko od vas kao saborski zastupnik ima pravo doći na županijsku skupštinu i slušati. Otiđite kada bude rasprava o radu savjeta mladih te županije pa ćete čut nebuloze i gluposti koliko

Poštovani kolega Bačić, još sam u prošlom stoljeću pisao nešto što bi trebao biti parlament mladih za Primorsko-goransku županiju kada o savjetima mladih u Hrvatskoj još nije bilo ni i slažem se oko jedne stvari da su određene izmjene i dopune bile totalno katastrofalne, a kao predsjednik skupštine bila mi je dužnost i sudjelovati minimalno nekoliko puta godišnje na sjednicama savjeta, a i predsjedavati konstituirajućoj sjednici i to 8 godina za redom. Prema tome, jako dobro razumijem gluposti o izmjenama koje su do sada bile u kojima su ukinute naknade, pa sam čak i razgovarao sa nekim saborskim zastupnicima iz tog razdoblja koji su rekli, pa dobro za majku božju kako to da ste dali mandat od tri godine. A kaže pokušali smo graditi konsenzus, neki su htjeli 4, neki su htjeli dva, pa smo izlicitirali tri. Ni ono nije bilo dobro. Ni ovo što je sada nije dobro, a ovo je katastrofalno. Sada će govoriti poštovana zastupnica i potpredsjednica Sabora Sabina Glasovac. Izvolite. **Glasovac, Sabina Moramo shvatiti da savjeti mladih još uvijek jesu i definirani su kao savjetodavna tijela koja bi na lokalnim razinama trebala predstavnička tijela savjetovati i sudjelovati u kreiranju i provođenju mjera koje se tiču mladih. Ovakvim konceptom gdje mi zapravo ostavljamo savjete mladih jedinica lokalne samouprave, znači gradova i općina i oni će imati tu konzultativnu iskonsku ulogu koja jedino kod njih ostaje ono što savjeti trebaju biti samostalno tijelo sastavljeno od mladih koje pomaže kreirati politiku u svojoj lokalnoj zajednici savjetima. Već na višoj razini u županijama vi ste zamislili da to ne bude takav vid samostalnog tijela koje ima ulogu savjetovanja predstavničkog tijela na razini županije, nego da njega čine predstavnici nižih razina savjeta, znači lokalnih što zapravo prejudicira da je regionalna razina na neki način nadređena lokalnoj razini što zapravo zadire u autonomiju jedinica lokalne, regionalne i državne samouprave i njihove različite razine i samostalnost na tim razinama. Onda idete još korak dalje, pa kažete da će to novo osnovano tijelo koordinativno Nacionalni savjet mladih iako već imamo savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske to je Savjet mladih Vlade Republike Hrvatske koji sudjeluje u kreiranju, praćenju nacionalnih politika, surađuje sa jedinicama, s tijelima državnim, ministarstvima, državnim uredom i ostalo e u taj nacionalni trebaju ići predstavnici tih županijskih. I sad taj glavni koordinira, znači odozgo prema dolje koordinira regionalno. Dobro. Nije dobro u biti, to je totalno poremećen sustav, to nije ono što bi to, što bi savjeti trebali biti. Ali sad ja postavljam pitanje. Recimo u Zadarskoj županiji nije formiran, nema Županijskog savjeta mladih. Nema. Jel' oni imaju svog predstavnika u Nacionalnom savjetu mladih? njih nitko ne predstavlja iako funkcioniraju lokalni savjeti mladih koje ste potpuno anulirali, oni postaju beznačajni. Oni Nacionalnom savjetu i nacionalnoj politici ne znače ništa. Znači u županiji nema oformljen Županijski savjet mladih i vi iz Nina, Biograda, Zadra bez obzira što imate savjete mladih vi nemate pravo imati svoj glas u Nacionalnom savjetu mladih. Onda drugo pitanje znači li to da taj Nacionalni savjet mladih onda ne koordinira Zadarsku županiju bez obzira što tamo postoji u Ninu, Biogradu, Zadru savjeti mladih. Razumijete koliko je suluda ta ideja koju predlažete? To nema logike. Svaka razina svoja odgovornost, lijepi se na predstavničko tijelo, kreira se politika na toj razini. Mladi zajedno sa vlašću kreiramo politiku za mlade, jer mlade treba slušati, čuti, implementirati, prvo shvatiti njihove potrebe, a najbolje možemo ako ih pitamo i onda nuditi, zajedno sa njima kreirati rješenja. Ovo je potpuno nekakav hijerarhijski ustrojeni sustav koji odgovara sam sebi i služi ne znam čemu. Neću sad ići uopće u to da će to vjerojatno biti to nacionalno tijelo za uhljebljivanje, davanje na važnosti nekima koji će ispred tih županija biti iz ove ili one stranke. Ja nemam ništa protiv toga da u savjetima mladih sudjeluju i predstavnici političkih podmladaka i podržavam angažman svakog mladog čovjeka u nekom smislu bilo to preko političke stranke, kroz udruge civilnog društva, samostalno. To zagovaram i to podržavam ali nije dobro da se Savjeti mladih dominantno pretvore u produžene ruke bilo koje političke stranke. To je to. Drugo, kada već znamo kako funkcioniraju savjeti mladih, a ne funkcioniraju baš dobro na lokalnim razinama zašto nismo kroz Savjet mladih pokušali im osigurati neku produženu ruku, neku osobu, imenovati osobu zaduženu za rad sa Savjetom mladih u toj lokalnoj jedinici. Neki to imaju, financiraju se iz projekata, ali nemaju svi. Zašto ne bismo u svakoj općini, u svakom gradu, u svakoj županiji imali u ustrojstvu jednu osobu, jednog službenika koji će biti zadužen samo za to? Za koordinaciju svih upravnih odjela da se povezuje sa savjetom mladih? Mogli smo napraviti taj jedan napor da pokažemo da možemo dati administrativnu i svaku drugu podršku savjetima mladih i to propisati kao obvezu, kao obvezu. Treće, iz vaših rasprava stječe se dojam da je cilj i namjera kreiranja ovog novog savjeta mladih unatoč tome što imamo savjet za mlade pri Vladi RH koji isto tako savjetodavno tijelo, čini mi se da imate .../nerazumljivo/... nekakav problem s Mrežom mladih Hrvatske i da zapravo iz vaših rasprava nekih, replika, pojedinačnih rasprava da zapravo se nekome smeta taj primat koji Mreža mladih Hrvatske ima u ovom trenu ili joj smeta neovisnost koju ona ima, što okuplja udruge na području RH i artikulira kroz tu mrežu, kroz tu platformu onaj mladi svijet koji se želi društveno organizirati, pa trebamo bit sretni što imamo takvu platformu da organizira te ljude i da artikulira njihove stavove, a ne to zatirati. Mislim, sviđalo se to nama ili ne, Mreža mladih Hrvatske već više od desetljeća je međunarodno prepoznata kao svojevrsno nacionalno vijeće mladih Hrvatske, neformalno, samoorganizirano, nepolitički niti državno kontrolirano i to tako treba biti. Nju je prepoznao, prepoznaju kao partnera Europski forum mladih koji okuplja upravo takve platforme iz cijele Europe, Europski forum mladih je europska krovna organizacija mladih uključena u sve pore europskih politika koja okuplja nacionala vijeća mladih članica EU. Njima se ne sviđa način kako mi percipiramo, kako ćemo pozicionirati udruge mladih, mlade kroz ovaj hijerarhijski postavljen, politički željeno kontroliran novi sustav kako bi savjeti mladih trebali funkcionirati. Ali vi imate problem s civilnim društvom iz nekog razloga, s onim, neću reći nekontroliranim dijelom civilnog društva, ali s tom slobodom civilnog društva jer kako drugačije objasniti činjenicu da mi već 6 godina nemamo nacionalnu strategiju stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. To nije slučaj. Nama poticajno okruženje i strategija ne treba za civilno društvo jer civilno društvo prema HDZ-u ili treba iskontrolirati ili ga treba ubiti. Drugo, nismo mi imali do prije nekoliko mjeseci ni Nacionalni plan za mlade. Ključnu krovnu, kaže pisat papire, strategije. Daj ti meni reci, Ante Bačiću Baćo zašto imamo nacionalne planove, zašto ih produciramo na dnevnoj bazi za svaki resor? Jer znamo da je to podloga za povlačenje, između ostalog i europskih fondova. Nema džabe ni u stare babe, a kod EU nema nijednog eurocenta ako nemaš strategiju, ako nemaš plan, ako nemaš parametre, ako nemaš sve razrađeno. Nama strategija za mlade ne da treba, pa mi imamo problem, pa nama mladi odlaze glavom bez obzira, ne mogu se stambeno osamostaliti, do 32. g. žive s roditeljima, ne zato što žele, nego zato što nemaju izbora. Ne mogu si kupiti nekretninu, tržište pa to ne mogu dva čovjeka sa iznadprosječnim plaćama si priuštiti nekretninu. Najam, kakav najam? cijena mjesečnog najma je dosegla razinu cijene kredita odnosno iznosa kredita. Je l' brinemo o njihovom reproduktivnom zdravlju? Ne brinemo, 44 tisuće mladih ljudi ima problem s mentalnim zdravljem. Što činimo po tom pitanju? Ništa. Je li govorimo o zdravstvenom, građanskom, seksualnom odgoju, digitalnom pismenosti za kojom vape, žude? Nema, 6 godina ništa. Nema ni strategije ni sporadičnih odluka bez strategije koje ciljaju glavne probleme s kojima se mladi susreću. O nezaposlenosti i udjelu mladih visokom u prekarnom radu, u nesigurnim uvjetima rada ovom prilikom neću. Znači, mi imamo ozbiljan problem na raznim sferama u našem društvu, ali mladi i neiskorištavanje njihovog potencijala i neulaganje u mladih, to je sigurno jedan od najvećih problema. Ovaj Zakon ne da ne ide u pravcu da ih uvažimo i da im damo slobodu i da ih aktiviramo, nego zapravo će biti odvraćajući za sve ono što vi tvrdite da želite postići. To nije, ali to je vaš problem, ali to postaje problem … Ali, i to šta je proizašlo 10, 20 političara sa ljevice, iz Možemo!, iz SDP-a i sad side u Saboru ili side u Gradu Zagrebu i proistekli su iz Mreže mladih, nemam ni protiv toga ništa. Zamislite da je Mrežom mladih Hrvatske vodi HDZ-ovac, pa vi bi je zatvorili prije 10 godina, zatvorili. Vi bi svoje dizali, Dalija bi skakala, Mreža mladih je zločinačka organizacija. Kažem dapače, neka proizvodi političare s ljevice, ali dobro ste rekli, ona je neformalna i samoorganizirana, Savjet mladih RH će biti organiziran. Znat će se tko sidi u njemu i koga on predstavlja. Ja ću vam sad reć drugu stvar, ne može Mreža mladih Hrvatske predstavljati nigdje u svijetu, može se bavit svojim poslom, ali ne može formalno predstavljati mlade kao što ne može Koordinacija savjeta mladih koja možda sa desnijeg spektra organizacija. Ne može i ona ne može. .../Upadica: Poštovana Toliko poštujete, priznajete i uvažavate Mrežu mladih Hrvatske da uopće nisu bili uključeni ni u radnu skupinu nitko od njih za izradu nacionalnog plana djelovanja za mlade. Tu pristup nije imao nitko tko nije bio blizak HDZ ili mladima HDZ-a, a isto tako ni izradu ovog Zakona. Drugo, ja ću vam ponovit još jednom. Hrvatska je do sada bila uz bok onim zemljama, ako gledate malo kako funkcioniraju vijeća mladih u Europi, ovo što mi govorimo o savjetima mladih, koji nemaju državno kontrolirano vijeće, ja ću to tako reći ili savjet mladih. Sada ovim mi se svrstavamo uz bok, rekla sam vam već, Rusiji, Albaniji i Mađarskoj gdje je krovno vijeće mladih kontrolirano i regulirano od strane države. To ne treba biti bit, nije bit da mi donosimo zakone ono što mi mislimo da je najbolje za mlade, nego da ih uključimo, da ih slušamo, da ih pokušamo čuti i zajedno s njima kreirati rješenja. ali ja bi vas zapravo nešto ću vas pitati, ali prvo bi vas podsjetila. SDP je u svom mandatu jasno pokazao koliko vam je stalo do mladih, reći ću vam kako. U vašem mandatu, baš u vašem, kolegice Glasovac, Hrvatska je bila među 10 najgorih ekonomija u svijetu. Ukinuli ste regres, ukinuli ste božićnice učiteljima, uveli ste radnu obavezu za liječnike, zadužili ste građane za 70 milijardi kuna, uveli ste stručno osposobljavanje mladih na način da pripravnici nisu imali za putnu kartu na posao. To su činjenice, a sad ću vas pitati nešto drugo. Kome politički pripada ta mreža s obzirom da sve ovo što ste vi sada govorili i izgovorili, to je objavljeno na stranici mreže, Facebook stranici mreže i možete sami pogledati, ali vi to ionako znate s obzirom da je to vaša ekspozitura. **Glasovac, Sabina (SDP)** Prvo, mi bi svi ovdje trebali bit, pa i vi, glasnogovornici tih mladih i udruga koje su samoorganizirane, i vi bi trebali, isto tako artikulirati kao glasnogovornica tih skupina njihove stavove ovdje i tu bi trebali bit unisoni, onda ne bi imali ovakve nakaradne prijedloge zakona. Drugo, uvrijedili ste možda sve profesore, mislim, ja se nisam uvrijedila, ali ono, vole docirati. Pa ne, ne volimo docirati nego naprosto naučeni smo poučavati, ako smatramo da o nečemu nešto znamo, možemo biti u krivu. vaša replika na moje izlaganje s ovim što ste povratkom u prošlost, samo govori o tome koliko vi apsolutno ne shvaćate ni probleme mladih ni to što je potrebno učiniti danas za njihovu bolju budućnost, da ih ovdje zadržimo, da u njih ulažemo, da ih .../nerazumljivo/... uvažavamo i shvatimo da oni nisu samo naša budućnost, nego i sadašnjost, Maja (HDZ)** Poštovana kolegice, ja jako dobro razumijem i probleme mladih i poznati su mi, a vi od činjenica ne možete pobjeći, ma koliko god se to trudili. To sve što sam ja sad ovdje izrekla, to se nađe po društvenim mrežama, nađe se po internetskim stranicama i nema nikakvog s time problema. Suočite se sa svojom prošlošću, priznajte svoje grijehe i nemojte docirati ljudima. Nisam uvrijedila nikakve profesore, nego sam vama osobno rekla da volite docirati sa svojeg,

je rečeno, kolega Bačić mi je neke misli uzeo, mislim da tu se zanemarila ona bit, a to je ono što se događa sa savjetima mladih na nižim razinama. Sve se vrti oko Mreže mladih Hrvatske. Gdje su oni za one manje sredine? Sve se vrti oko toga. Meni je super da će i gradski i općinski savjeti mladih predlagati županijskima zato jer onda ćemo moći nešto reći i u Krapinsko-zagorskoj županiji. neko predstavnik Savjeta mladih grada Krapine reći zašto se samo u Krapini ne želi smanjiti cijena najma sportske dvorane za naše klubove gdje treniraju naši najmlađi. E pa moje pitanje, s obzirom da ste puno županija nabrojili, koliko članova Mladeži HDZ-a je izabrano u Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije kao prijedlozi Mladeži HDZ-a? **Reiner, Željko Pa ne znam ako ste primijetili, ja nisam ulazila u strukturu savjeta mladih, to su radili neki drugi zastupnici i zastupnici, zaista nisam prebrojavala ni za jedne ni za druge i rekla sam i sama da nemam problem s tim da se mladi angažiraju bilo kroz političke podmlatke, bilo kroz udruge civilnog društva, kroz svoje školske aktivnosti, bitno je da se aktiviraju. Ali ono to ne bih voljela načelno nigdje ni s koje strane je da se savjeti mladih pretvore u dominantno predstavničko tijelo bilo koje političke stranke ili samo mladeći političkih stranaka, znači mislim da tu treba biti neki lijepo balans društveni i udruga civilnog društva, itd. Ja tu nemam, ne bih to ograđivala, ali ovaj, zaista ne znam koliko je, a ovo ja se protivim, recimo tome, ja smatram da ne treba biti taj delegatski pristup, da treba ostati kao i do sada, znači općina, grad svoj svoj savjet koji predstavničko tijelo, regionalni svoj, mislim da to treba biti striktno razdvojeno zbog autonomije JSL-ova, jedinica regionalne i državne.

kad smo sjedili u gradskom vijeću na koji se način birao savjet mladih. Znači iz svih udruga, iz svih političkih stranaka i nije bilo dominantno HDZ-ovo tijelo, znači nije bilo dominantno, a vi ovdje uporno hoćete reći da se ovdje bira dominantno HDZ-ovo tijelo mladeži na nacionalnoj razini. Dobro, to je bila replika pa dobivate opomenu. Poštovana zastupnica Bedeković. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala vam lijepo poštovana kolegice Glasovac. Ja nekako iz vašeg, iz vaše rasprave nekako između redova čitam da šaljete poruku da mi zapravo ne razumijemo problem mladih. Ne razumijemo problematiku civilnog društva, protiv smo civilnog društva, ne bavimo se problemima mladih. Ja sad nemam dovoljno vremena da bih nabrajala koje su sve mjere Vlade u zadnjih 2 mandata ovdje ušle u ove 2,4 milijarde eura koje su uložene od, u zadnjih 7 godina. Ono što bih vas htjela pitati, ali zaista mi konkretno u vrijeme mandata vaše Vlade, SDP-ove i koalicijskih partnera, dakle od '11. do '14., hajde mi nabrojite konkretne mjere koje ste napravili za mlade. Nabrojite mi konkretne poteze koje ste učinili da biste poboljšali život mladih boljim, kvalitetnijim, osim,

Znači povratak u prošlost ponovno. Ja se ne bih vraćala jer ti mladi koji su tad imali 18 sad već imaju 28 godina, a ovi mladi danas čekaju da napravimo nešto za njih danas. Vaš plan za mlade da ste me ovo pitali prije par mjeseci ja bih rekla da ne znam što je vaš plan za mlade i što namjeravate napraviti za njih jer niste imali nikakav plan. Znači, Nacionalni plan za mlade vi 5 godina niste imali nikakav. Sad kad ste ga objelodanili ja bih rekla da ne, ne prepoznajete njihove probleme jer kroz vaš strateški dokument, Nacionalni plan za mlade zapravo niste dali apsolutno nikakva, ali nikakva sustavna korjenita inovativna rješenja kojima ćete spriječiti odlazak mladih iz Hrvatske, omogućiti njihov ostanak u Hrvatskoj, omogućiti im kvalitetno obrazovanje, rješavanje stambenog pitanja, kvalitetna radna mjesta,

riskirajući opomenu, jer ću reći da razumijem zašto se kolegica ne bi vraćala u prošlost, zato jer je u vrijeme ta prošlost o kojoj kolegica ne želi govoriti zapravo ostavljena spaljena zemlja. Hrvatska je bila među 10 najgorih ekonomija u svijetu u to vrijeme. Ukinuli ste regrese, božićnice, smanjili ste plaće, kolegice smanjili ste plaće učiteljima. To je vaša i moja branša, zadužili ste hrvatske građane. Kolegice slušajte me sad. Zadužili ste i hrvatsku mladost tada za ravno 70 milijardi kuna kolegice Glasovac, 70 milijardi kuna ste zakopali u zemlju, zakopali.

i svih mladih. Evo zbog ovakvih mladi odlaze iz Hrvatske, kupuju kartu u jednom smjeru i nikad se više vratiti neće. Ne odlaze zbog boljih poslova i zbog većih plaća. Odlaze zbog toga što im je HDZ ukrao budućnost, a devastira i sadašnjost. 10 milijardi godišnje ode u privatne džepove se pokrade. Zamislite koliko je to radnih mjesta, stanova za najam, socijalne skrbi, psihologa, psihijatara za pomoć mladima. Ali ne, to se mora pokrasti. Neću vam dati četvrtu opomenu, makar bih trebao jer mislim da je to deplasirano uopće takvu diskusiju na taj način voditi u pola 10 navečer,

omalovažavanja, izbjegavanja odgovora. Kolegica nije odgovorila ni na moju povredu Poslovnika, jer to nisam ni tražila. Nije odgovorila na moju repliku. Ja sam pitala konkretno u vašem mandatu koje su to mjere? Ne morate puno razmišljati nabrojite mi na prste jedne ruke, na tri prsta, na dva prsta, na jedan prst, na ni jedan prst. Očito na ni jedan. Nabrojite mi konkretno koje su mjere vezane za mlade odrađene u mandatu vaše Vlade a da bi poboljšale kvalitetu života mladih? Niste odgovorili na pitanje. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro. I to je bila replika dobivate opomenu. Hajdmo sad na završno izlaganje u ime Kluba zastupnika HDZ-a

Poštovani predsjedavajući, svašta smo se mi, kolegice i kolege, svašta smo mi to danas čuli sad popodne, svašta smo se naslušali. Pa čak i u nekoliko navrata smo se i dotakli Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih uvažena državna tajnice. A ovim izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih želi se unaprijediti savjetovanje sa mladima u donošenju odluka na lokalnoj i područnoj razini. Kao novina već nekoliko puta spomenuto predlaže se osnivanje Savjeta mladih Republike Hrvatske kao koordinativnog tijela Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj koje usklađuje rad svih Savjeta mladih, prati i promiče interese mladih na nacionalnoj razini, te upravlja aktivnostima u međunarodnoj suradnji, u suradnji sa tijelima državne uprave nadležne za mlade. Radi olakšavanja rada Savjeta mladih ali i načina života mladih ljudi omogućava se održavanje sjednica Savjeta mladih elektroničkim putem u svrhu stvaranja boljih uvjeta rada Savjeta mladih kao i općenito davanja podrške u poslovanju udruga koje su u svom programu usmjerene na rad sa mladima predlaže se jedinicama lokalne, odnosno područne samouprave mogućnost osnivanja centra za mlade. Predlaže se mogućnost uvođenja naknada za rad članovima Savjeta mladih. Evo čuli smo u nekoliko navrata je li to puno, je li to malo 27 eura maksimalni iznos naknade. U svakom slučaju vjerujem da je više nego je bilo do sada. Možda jedinice lokalne samouprave koje si to mogu dozvoliti su mogle i više. Ali ako je ovako predloženo i opet je nešto više. Donošenjem ovih izmjena i dopuna očekuje se poboljšanje statusa Savjeta mladih kod predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave i mladih u široj javnosti. Kvalitetnija suradnja sa jedinicama lokalne i već spomenute područne samouprave, te poticanje većeg interesa mladih na aktivno sudjelovanje u društvu. Djelovanjem Savjeta mladih želi se postići bolja komunikacija mladih i donositelja odluka, te veći angažman mladih na svim razinama u skladu sa njihovim potrebama posebice naglašavamo na svim razinama, pa i u malim sredinama, a ne samo u gradu Zagrebu i većim gradovima. većim gradovima. Stoga će HDZ-a ovaj nacrt Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih prihvatiti. Hvala lijepo.